Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 8. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 8. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 10. marca, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena člena Poslovnika. Predlogov za umik posamezne točke z dnevnega reda oziroma predlogov za širitev nisem prejela. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.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

vprašanjem. Če poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor.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 Jelka Godec, Poslanska skupina SDS, Iva Dimic, Poslanska skupina NSi, Žan Mahnič, Poslanska skupina SDS, in mag. Borut Sajovic iz Poslanske skupine Svoboda. Poslanka kolegica Jelka Godec imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem! Predsednik Vlade, moje vprašanje bo zelo kratko intudi vaš odgovor je lahko zelo kratek. Ali ste prijavili vam ukradeno identiteto v Romuniji oziroma v Sloveniji? Najlepša hvala. Spoštovani predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. Opozarjam vas, da sama menim, da glede na določila Poslovnika to ni poslansko vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Poslanke in poslanci mi boste dovolili, da preberem poslansko vprašanje, ki je bilo pisno zastavljeno in seveda nima nobene zveze z vašim vprašanjem, kar je škoda, ker če bi iskreno želeli priti do informacije, bi to vprašanje zastavili in bi verjeli, da je to vprašanje nekaj, kar se tiče parlamentarne procedure, bi ga zastavili ustrezno – pisno. Ampak ne glede na to – odgovor je da.

preprečuje krajo oziroma zlorabe digitalne [identitete] in tako naprej na področju gospodarstva in bančnega sistema. Na moje vprašanje pa ste seveda odgovorili z da, najlepša hvala, namreč do zdaj ste vedno govorili, da ne in da pač to ni potrebno. Me pa zanima: Kdaj in komu ste to naznanili? To je še edino vprašanje. Najlepša hvala.

Decembra 2021, preden sem se odločil, da se podam v politiko, sem od Fursa zahteval dve potrdili. Prvo potrdilo, da imam plačane vse davke, in drugo potrdilo, da nimam nobenega računa v tujini, ker nisem nikoli nobenega sam odprl. Nakar me je Furs opozoril, da obstaja račun na moje ime, mimogrede z napačnim naslovom. Navedena je ulica, ki ne obstaja,

ni bilo nikoli enega evra. Isto sekundo, ko so se moji odvetniki obrnili na banko in jo vprašali, od kje ta račun, je banka sama 3. januarja 2022 ta račun zaprla z eno samo obrazložitvijo, da ni bil nikoli uporabljen. Toliko o tem računu. Kasneje so odvetniki svoje postopke do banke peljali po prijazni poti, mogoče so bili preveč prijazni. Decembra lansko leto so vložili prijavo na tožilstvo v Romuniji in če boste zdaj rekli, da vas zanima dokaz tega, ker mi seveda ne boste verjeli, vam še enkrat povem. Jaz z veseljem to pojasnjujem zdaj tukaj, zaradi tega, ker so kamere in ker je prav, da ljudje vejo, koliko laži je bilo na temo romunskega računa in vseh ostalih stvari, ker verjamem, da bo vaš kolega kasneje podobno, enako spraševal, plasiranih od volitev. Plasirane so z enim samim namenom, ne da bi se karkoli razčistilo, ampak z namenom, da se poskuša med ljudi vnašati

Hvala lepa. Kolega Zvone Černač, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite.

odprtja računa v Romuniji in ukradene identitete. Na moje poslansko vprašanje v mesecu novembru je zatrjeval, da je vse okej, da ni potrebnih nobenih prijav, zdaj pa govori o tem, da je potem decembra vendarle prijavil. Jaz osebno oziroma vsi, ki to spremljamo in poslanci, zdaj nismo dobili odgovorana moje vprašanje, ki sem ga zastavila in je bilo jasno, komu in kdaj ste prijavili oziroma komu, ker kdaj ste zdaj rekli, decembra, ampak komu ste to prijavili in na kakšen način je bila zadeva izvedena. Torej, moje mnenje je, da glede na to, da se okoli tega pojavljajo različna vprašanja in še vedno nejasnosti, ki so povezane

Sedaj pa ima besedo kolegica poslanka Iva Dimic, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala za besedo. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade. Minister za zdravje je maja 2022 napovedal tako imenovane stresne teste slovenskega zdravstva, ki naj bi trajali približno leto in pol, stali približno pol milijarde evrov, njihovi cilji pa naj bi bili krajše čakalne dobe, boljši nadzor nad delovanjem javnega sistema in več denarja za več opravljenega dela. Zaenkrat vidnih rezultatov ni. Ravno nasprotno, v sistemu je več denarja, čakalne vrste pa so daljše. Kaj imamo po desetih mesecih stresnih testov? Kaos se nadaljuje. Če pogledamo samo dogajanje zadnjih nekaj tednov. Nekateri specialisti radiologije v Splošni bolnišnici Celje več mesecev niso pisali izvidov pacientom in tako izvajali pritisk na vodstvo bolnišnice, da bi z njimi podpisalo nove pogodbe. Nakazilo dodatnih 6 tisoč evrov kirurgu UKC Ljubljana, ki je operiral tujo državljanko, na račun agencije v Hongkongu. Farmacevtska podjetja in nekateri zaposleni v UKC Ljubljana, ki so z drobljenjem naročil posle dobivali brez razpisov. Odstop strokovne direktorice UKC Ljubljana. Vsi pa se še spomnimo vrst pred Zdravstvenim domom Ljubljana in predlogov, da na podeželju ukinete dežurne zdravnike. Vlada je sredi januarja letos določila časovnico zdravstvene reforme. Med prvimi ukrepi sta bila napovedana strukturna prenova ZZZS, za katero je bil določen časovni okvir dveh mesecev in digitalizacija, za katero so bili predvideni trije meseci za pripravo. Januarja letos je bil podpisan tudi sporazum med Vlado in sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, v katerem se je Vlada zavezala, da do 1. aprila oblikuje ločen zdravstveni plačni sistem, sicer sledi splošna stavka zdravnikov, vendar se zdi, da zdravstvena reforma ostaja zgolj pri menjavi kadrov, časovnicah in odkrivanju korupcije ranga 6 tisoč evrov. V odgovoru na moje ustno poslansko vprašanje, 14. decembra 2022, ki je bilo posvečeno zdravstvu, ste rekli: »Še sprašujte, postavljate vprašanja, ker so pomembna in so pomembna tudi nam, da se z njimi ukvarjamo vsak dan«. spoštovani predsednik Vlade, še naprej spraševala in tudi v prihodnje od vas zahtevala odgovore. Po vaši časovnici bi morali imeti predlog za strukturno prenovo ZZZS do sredine marca, ločen zdravstveni plačni sistem do 1. aprila, ukrepe za digitalizacijo zdravstva do sredine aprila. Spoštovani predsednik Vlade, ste predsednik Strateškega sveta za zdravstvo in

Reforma zdravstva je osrednja reforma te vlade. Tudi zaradi tega smo se prav v letošnjem letu dodatno organizirali na več nivojih in danes potekajo vse aktivnosti na več nivojih na področju zdravstva z enim samim namenom, da razčistimo to kolobocijo, ki smo ji priča v zdravstvu. Jaz se žal moram strinjati z vami, da je, če hočete, afer ali pa nezaželenih pojavov v zdravstvu še vedno preveč, ampak jaz mislim, da jih danes ni nič več kot jih je bilo v preteklosti, samo ena pomembna razlika je, da smo jih danes začeli odpirati na odprti sceni. se ravno zaradi tega, ker imamo za ministra gospoda Danijela Bešiča Loredana in ker imamo v strokovnem svetu gospoda Erika Breclja, dejansko začeli odprto ukvarjati z vsemi temi nepravilnostmi v zdravstvenem sistemu. Vseeno je, kako jih imenujete, ali jih imenujete koruptivna tveganja ali kaj drugega, pomembno je, da smo začeli o tem ne samo javno razpravljati, ampak javno razčiščevati. Tudi nekateri odstopi, ki ste jih sami navedli, so posledica razčiščevanja, ki jih je sprožila ta vlada in ne obratno. Ljudje ne odstopajo zato, ker ne bi mogli opravljati svojega dela, ampak zaradi tega, ker so žal v preteklosti dopustili, da so se razpasle nekatere prakse, ki nimajo kaj iskati v nobeni normalni demokratični državi. Ne bom se več opredeljeval do vseh teh malverzacij, ki smo jim priča v UKC. Jaz verjamem, da je UKC najboljša institucija v državi in verjamem, da bo taka tudi ostala, po strokovni plati. Moramo pa zagotovo, in tu se ne bomo ustavili, poskrbeti za to, da bo cel zdravstveni sistem, vključno ali pa če hočete na čelu z UKC, začel spoštovati sistem transparentnega delovanja in zagotovo ne privatizacije skozi hongkonške račune. To je zadeva, ki smo jo obsodili prvi dan in tudi posledice, ki jih danes gledamo pri vseh ostalih, so ravno posledice tega, naše obsodbe, ker želimo temu priti do dna. Pa ne bom šel v posamične primere. Kar se tiče interventne zakonodaje, sprejeta je bila z oktobrom, prvo priporočilo pričakujemo do konca tega meseca. Tako, kot piše v zakonu, 31. 3. je tisti [datum], ko bo ministrstvo pripravilo poročilo o učinkih interventne zakonodaje.

Popolnoma drži, da smo prva dva koraka napovedali, prenovo ZZZS in digitalizacijo. Osnutka obeh zakonov sta že pripravljena in sta že nekaj časa v razpravi na na Strateškem svetu za zdravstvo. V tem trenutku poteka usklajevanje pogledov med Strateškim svetom za zdravstvo in ekipo ministrstva. Jaz sem prepričan, da bomo ta teden to usklajevanje zaključili. Zaključeno je glede digitalizacije, še nekoliko pred rokom, ki ste ga navajali. tem tednu bomo zaključili, verjamem, tudi na področju ZZZS in v petek, upam, da bomo to lahko poslali naprej socialnim partnerjem, se pravi v obravnavo na ESS, ker ne želimo s tem prehitevati, ampak želimo vključiti v razpravo o teh zakonskih spremembah čim širši krog zainteresiranih deležnikov. Po domače, vsi roki, pa ne me zdaj za en teden po 15 ali 30 letih, prosim lepo, zavedajmo se teže problema, bodimo vsi skupaj konstruktivni in če se lotimo ene zadeve po 30 letih, bomo bomo en teden zamude, tudi če bo do nje prišlo, ali pa dva, ko je ta zamuda v interesu boljših rešitev, z veseljem sprejeli, ker poanta je v rešitvah, ne v tem, kakšna je časovnica. Še enkrat, jaz sem prepričan, da bomo oba zakona do konca tega meseca dali v javno obravnavo in potem jih tudi z roki, ki so bili predvideni, pripravili do sprejema v Državnem zboru. Se veselim takratne razprave.

Nova Slovenija, lahko rečem, je stranka, ki želi graditi na vsebini in predlaga rešitve, zato smo tudi pregledali, kako imajo urejeno sodobno evropsko zdravstvo sosednje evropske države. Tudi mi smo postavili nekih devet ciljev, ki naj bi jim sledila zdravstvena reforma, recimo takojšnja vključitev vseh prostih kapacitet za odpravo čakalnih dob, vsak zdravnik naj se samostojno odloča, kje in kako bo opravljal svoj poklic, samostojni nosilec zdravstvene dejavnosti, bolnik naj se samostojno odloča, kje bo opravil zdravstveno storitev, seveda odprava monopola ZZZS, uvedba jasnih standardov in kakovosti v varnosti zdravstvenih storitev, preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov, povečanje števila vpisnih mest na medicinskih in drugih zdravstvenih programih, zmanjšanje administrativnih obremenitev zdravnikov in zelo pomembna digitalizacija zdravstva, ki ste jo tudi vi omenili, s prehodom na enoten informacijski sistem. Spoštovani predsednik Vlade, Nova Slovenijaje res pregledala delovanje zdravstvenih sistemov drugih razvitih evropskih držav. To so ključne točke, če želimo zgraditi vsem dostopen javni zdravstveni sistem. V središče moramo postaviti pacienta in ne preživetje državnega zdravstvenega sistema. Nekdo, ki vsak mesec plačuje zdravstveno zavarovanje, mora do zdravnika priti, ko ga potrebuje. Zato me zanima: Ali bo vaša zdravstvena reforma sledila predstavljenim rešitvam Nove Slovenije?

Tudi po posvetovanju z ministrom lahko zatrdim, da je marsikateri od teh predlogov smiselno vključen, pa ne zato, ker bi bil nujno samo predlog Nove Slovenije, ampak zato, ker je smiseln in ker so taki, da se povsem vklapljajo v reformo, kot jo je zastavilo ministrstvo oziroma kot se zdaj začrtuje tudi skozi delo strateškega sveta. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, da če mislimo resno z reformami, da prisluhnemo vsakemu konstruktivnemu predlogu in to ni floskula, to dejansko počnemo. Tako da, se priporočam tudi za nadaljnje predloge, bomo veseli, ko jih dobimo, tudi minister, in verjamem, da bomo ravno s tem konstruktivnim dialogom, ki se mu bo kasneje zagotovo pridružila še kakšna stranka iz opozicije, lahko sprejeli res najboljšo zdravstveno reformo.

Ko pogledamo zadevo, vidimo, da časovnica nekoliko pada. Mi v Novi Sloveniji vam ponujamo pomoč, očitno mogoče sami ne boste zmogli. Vendarle nas zanima: Kako bo videti zdravstveni sistem, v katerem bodo ljudje do specialista prišli v 30 dneh in ne bodo stali pred vrati zdravstvenih domov? Jaz danes tega nisem razbrala. Mislim, da je to ključno vprašanje. In nenazadnje: Kakšna bo nova organizacija ZZZS, za katero se vsi strinjamo, da mora v središče postaviti pacienta in ne državni zdravstveni sistem? S tem predlogom namreč že zamujate, ker je bil po vaši časovnici dan predlog, da da se bo ta strukturna prenova ZZZS zgodila do sredine marca, praktično smo že kakšen dan čez to, in seveda, nenazadnje, ločen zdravstveni plačni sistem do 1. aprila, to bo čez dobrih 10 dni, ter ukrepi za digitalizacijo zdravstva do sredine aprila. Mislim, da so to teme, ki jih v Novi Sloveniji naslavljamo, ki so pomembne za naše državljanke in državljane, ki so pomembne za vse, ki vplačujejo v naš javni zdravstveni sistem, ko pa storitev potrebujejo,

bo zdravstvena reforma sledila predstavljenim rešitvam Nove Slovenije in predlagam, da o tem seveda opravimo širšo razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. marca, v okviru glasovanj. Sedaj pa prosim poslanca kolega Žana Mahniča, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Predsednik Vlade, pred volitvami ste govorili, kako bo vse drugače, če boste vi vodili vlado, kako bodo povsod drugačne prakse. Govora je bilo tudi o korporativnem upravljanju in tudi po volitvah se je kar nekaj besed nanašalo na korporativno upravljanje, med drugim tudi Dejan Levanič ni več videl smisla svojega obstanka na mestu generalnega sekretarja SD in je odšel, ko ste dejali, da se ne bo več kadrovalo prek generalnih sekretarjev.

Kakšen vik in krik bi bil. Ko ste dali pisca gospodarskega programa Svobode, Žigo Debeljaka, za šefa SDH, ni nobenega problema. poročno pričo Janeza Janše, gospoda Rajka Janšo, dali za direktorja HSE v prejšnji vladi, kakšen vik in krik. Ko je pa v tej vladi vaša poročna priča direktor HSE, seveda to ni noben problem. Ali pa si predstavljate, da bi prejšnja vlada dala ženo Boža Predaliča, generalnega sekretarja Vlade, za direktorico GEN-I, kakšen vik in krik bi zganjali. Ko ste sedaj postavili moža vaše generalne sekretarke Vlade, seveda na čelo GEN-I, je to vrhunec korporativnega upravljanja. No, pa da ne rečem, da bi bila v prvi Janševi vladi njegova takratna partnerka Urška Bačovnik nečakinja direktorja Petrola. Kakšen vik in krik bi bil. Zdaj je seveda to vse povsem normalno, a ne? Pa greva na GEN-I. V Tarči smo videli direktorja te državne firme, ko je govoril, kako v bistvu, kar se tiče očitanega poslovnega razmerja, govorimo o firmi MB Consulting, tukaj smo jo že obravnavali, da hčerinska družba GEN-I Beograd, da je vsa poslovna dokumentacija last te družbe in da GEN-I v Sloveniji, se pravi, podjetje v državni lasti ni upravičeno do dokumentov svoje podružnice, ki se nahaja na Balkanu, v Srbiji. Predstavljajte si, da imamo podjetja v državni lasti, ki lahko ustanovijo svoje podružnice, do dokumentacije pa niso upravičeni. Gospod premier, sprašujem vas: Zakaj na vodstvene položaje v slovenskih državnih podjetjih kadrujete svoje prijatelje, znance ali celo sorodnike, vaše ali celo vaših najožjih sodelavcev? Je to korporativno upravljanje nove generacije? Zakaj državno podjetje GEN-I ni upravičeno do dokumentacije in informacije svojih podružnic? Je tako tudi v drugih državnih podjetjih in kakšne sporne prakse po vašem to omogoča?

Zadnje vprašanje je vprašanje novinarjev RTV Slovenija, na katerega niste želeli odgovoriti, pričakujem pa, da vsaj ta hram demokracije in tudi opozicijo toliko upoštevate in spoštujete, da boste na to odgovorili. Hvala za to vprašanje. Zato, da bo mogoče naslednjič tudi z vaše strani prišlo do kakšnega vprašanja o tej vladi in ne o bolečinah izpred volitev, ampak nič za to. Tudi novinarju RTV sem dvakrat odgovoril na to vprašanje. Prvič, v Odmevih, in drugič, v petek ali nekaj takega. Ne glede na to bom ponovil še v tretje, mogoče se bo zdaj prijelo. Celotna zgodba o poslih GEN-I v nekaterih državah Zahodnega Balkana je bila sproducirana v predvolilnem času

ampak nič za to, vam bom odgovoril direktno na vprašanje. Ne, nikoli ni bila poslovna praksa GEN-I, da bi najemali katerekoli diplomate za to, da bi pridobivali posle. To je mogoče vaša teza, jaz vam bom pa odgovoril drugače. Tule je zapis te iste osebe, ki naj bi jo mi financirali, torej GEN-I pod mojim vodstvom naj bi financiral gospoda Martina Berishaja. Na tej sliki, ki je prosto dostopna na internetu in je bila prosto dostopna tudi pred volitvami in sem jo že takrat pokazal, pa jo pokažem še enkrat, da se ne bi izgubil spomin, sta gospod Berishaj in spoštovani gospod poslanec Janez Janša leta 2018, v obdobju, ko očitate, da je GEN-I financiral diplomate. Kaj piše pod to sliko? Ja, ne morem pokazati, ampak saj je slika prosto dostopna. Piše, da slovenski Albanci obljubljajo svoje glasove SDS na volitvah. Jaz ne vem, zakaj se vam je gospod Berishaj zameril, da zdaj z njim obračunavate prek mene,

še niti en organ pregona ni vprašal, niti seznanil o tem, da bi potekala preiskava. Edini, ki to vprašanje ves čas odpirate, ste vi.S čim se vam je gospod Berishaj zameril od 2018 do danes, da je takrat bil ne samo vreden, bil je vaš zaveznik, vi ste se z njim hvalili, da vam je pripeljal glasove slovenskih Albancev. Kaj se je zgodilo vmes?

o korporativnem upravljanju te vlade, o imenovanju kadrov te vlade, gospod premier. Poglejte, rekli ste, GEN-I ni nikoli najemal diplomatov za svoje svetovanje, ja pa na laž vas je v Tarči postavil mož gospe, ki sedi desno od vas, ko je dejal, da ste najeli Martina Berishaja, zdaj, če veleposlanik ni diplomat, potem jaz ne vem, kaj diplomat je, zato, da je določene zadeve politično svetoval in urejal v času, ko ste bil vi direktor GEN-I.

Me zanima, če boste kdaj pričali na preiskovalki Mojce Šetinc Pašek, zakaj ste to počeli, ali ste kaj financirali, ne? Ampak dejstvo je, gospod premier, da mi niste odgovorili na vprašanje: Ali je bila praksa in ali je praksa državnih podjetij tudi sedaj v vaši vladi, da poteka obvodno financiranje na tak način? Dejstvo je, da je GEN-I, govorimo o podjetju v državni lasti, nakazal na določeno podjetje, ustanovljeno mesec pred tem, 2 milijona 100 tisoč evrov in da je bilo milijon 800 tisoč [evrov] dvignjenih v gotovini. Kam je to šlo, verjetno ne bomo nikoli izvedeli, razen če bo povedal kakšen od vpletenih. Sporne prakse so se dogajale tudi na drugih področjih. Podjetju vaše zdajšnje generalne sekretarke ste kot direktor GEN-I nakazali 103 tisoč evrov, Vesni Vuković. tega niste nikoli pojasnili in samo zanima me, gospod premier: Ali je tudi sedaj v tem novem korporativnem upravljanju, ki ste ga pred volitvami obljubljali, to praksa, na katero lahko očitno sedaj računamo?

Če vi mislite, da je on počel kaj spornega, imate kontakt, ki ga lahko o tem sprašujete. Ta kontakt zagotovo nisem jaz, kaj je on počel s svojim denarjem, ampak je to vaš cenjeni kolega poslanec. Kar se pa tiče ostalih vaših vprašanj, me veseli, da sprašujete o korporativnem lepo, da ste izpostavili generalno sekretarko. Gospod, če bi se res potrudili in pogledali, bi ugotovili, da je sedanji direktor GEN-I v GEN-I od leta 2005

Vi se lahko smejete, zato ker ne verjamete v dolgoletno in naporno delo znotraj enega kolektiva in da je lahko to nagrajeno. Ja, v tem korporativnem upravljanju je to lahko nagrajeno. Kdor ima petnajst in več let izkušenj na vodilnih funkcijah, je zelo kvalificiran, da tako podjetje tudi prevzame. Isto velja za gospoda Štoklja, ki je prevzel HSE. On je imel znotraj HSE 15 let vodilno vlogo in ta vlogo in ta vodilna vloga ni imela nobene zveze s tem, da je moja poročna priča. 15 let je bil znotraj HSE direktor trgovanja in ja, sedaj, ko so iskali kandidate, kdo je tisti, ki lahko prevzame, so njega ocenili, ne jaz, njega so ocenili kot najbolj ustreznega. Seveda vas moti to, da so zdaj prevzeli ljudje s korporativno zgodovino, ne pa anonimneži s strankarsko izkaznico, ker veste, kje je lepota tega, kar sem vam povedal? Da niti eden od njiju nima strankarske izkaznice. Ko pa pogledamo vaše, ki ste jih korporativno imenovali, so jo pa imeli vsi, ker je bil to predpogoj. Pri nas je predpogoj, da imajo znanje iz točno tega korporativnega področja, deset in več let. Vam se zdi to smešno, nam pa ne.

Hvala. Direktor GEN-I Maks Helbl je v Tarči dejal sledeče: »Kar se tiče očitanega poslovnega razmerja, gre za poslovno razmerje naše hčerinske družbe GEN-I Beograd. Torej, vsa poslovna dokumentacija je last te družbe. Kot sem poudaril, gre pravzaprav za poslovno dokumentacijo hčerinske družbe. Mi kot lastnik imamo določen dostop v okviru pravil korporativnega upravljanja do teh pogodb, vendar pa teh pogodb ne moremo razkrivati. Enostavno gre za poslovno dokumentacijo, ki je locirana v Beogradu in je last beograjske družbe in ni dejansko v naši domeni.« predstavljajte si, da državna firma ne more dostopati do dokumentacije svoje hčerinske firme. V času, ko se je to preverjalo, je bil direktor v Beogradu Igor Koprivnikar,

predsednica, jaz mislim, da je potrebno opraviti razpravo o odgovoru predsednika Vlade, ki v bistvu sploh ni odgovoril. Ne vem, kako se izogibam Martinu Berishaju, ko sem pa jasno povedal, kakšne transakcije so bile narejene, da je šlo za transakcije, da je šlo za dvigovanje gotovine. niste odgovorili niti na nekatere sporne prakse iz preteklosti, ko ste sami vodili GEN-I in ste očitno morali sedaj poplačati določene ali pa so že bili poplačani [tisti], ki so v vrhu vaše stranke? Očitate nam, da smo mi kadrovali po strankarskih strankarskih izkaznicah. Gospod premier, obstaja tudi neka lojalnost, za katero sam menim, da je bistveno večja, kot so strankarske izkaznice, to pa je osebno prijateljstvo. In glej ga zlomka, v celi skupini HSE je ravno vaš osebni prijatelj tisti, ki je najbolj sposoben od vseh. Taka skupina ima verjetno kar nekaj vrhunskih menedžerjev, tako kot skupina GEN-I, ampak je zagotovo vaš osebni prijatelj tisti, ki je najbolj kompetenten za to, da zasede določen položaj. Skratka, da ne govorim o tem, kar se dogaja, tudi danes, kar poroča POP TV, kako še nobena vlada do sedaj, predsednica, ni tako degradirala direktorja policije, kot ga je vaša. K meni domov je prišel zdaj, v moj okraj, nazaj na Policijsko postajo Škofja Loka, kjer je začel. Očitno, ne vem, zaradi tega, ker ni želel preiskave, o kateri je poročala Mladina in ki poteka proti vam glede GEN-I, zaključiti samo s poročilom ali pa vse skupaj pomesti pod preprogo. Že drugič v svojem mandatu ste si nastavili in ponovno povsem zamenjali vodstvo Policije. Zanimivi so posnetki kolegice poslanke iz Levice, kako je še v naši vladi hvalila Lindava, zdaj pa je tudi klavrno odšel. Ni bilo odgovorov, predsednica, in glede na to, da gre za davkoplačevalski denar, da gre za podjetja v državni lasti, moramo opraviti razpravo, kako je možno, da podjetja v državni lasti niso upravičena do dokumentacije svojih hčerinskih družb na Balkanu oziroma kjerkoli drugje v tujini.

Spoštovana predsednica, jaz predlagam, da opozorite kolega poslanca Mahniča, ker tale tretji del je bila razprava, ne pa tole, kar ste že na začetku rekli, da ne sme biti razprave, ampak samo postopkovno v zvezi z razpravo

Gospa predsednica, če mu daste prav, potem jaz predlagam, da tole, kar imamo tri minute na koncu, da damo postopkovni predlog, skrajšate na deset sekund. Ker po tem, kar je kolega poslanec rekel, lahko jaz samo rečem, predsednica, predlagam, da o tem opravimo razpravo in se usedem dol. Zakaj potem tri minute? Parlamentarna praksa 30 let in več je, da vedno obrazložiš, zakaj ni bilo dosti odgovorov, v tem smislu, in zahtevaš razpravo. Jaz predlagam, predsednica, da to dopustite tudi naprej. V preteklosti je veljalo, če nisi omenil, da zahtevaš razpravo, potem tudi glasovanja ni bilo, to si moral omeniti. Vse, kar sem govoril, se je nanašalo na vsebino, ki sem jo prej postavljal. Res pa je, da v

Obrazložitev postopkovnega predloga je namenjena, da se obrazloži predlog, da se o tem opravi razprava. Ostanimo zdaj pri tem in gremo naprej na naslednje vprašanje. Spoštovani poslanec kolega Borut Sajovic, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Državljanke in državljani, ministrice in ministri, kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Vlade! Moje poslansko vprašanje se nanaša na nadgradnjo slovenskega sistema za zaščito in reševanje in je povezano tudi s podnebnimi spremembami. V lanskem letu nas je vse skupaj še kako zaznamoval požar na Krasu.

s sredstvi iz prve vojne, ki so bila neeksplodirana, prepredenega območja, del območja v Sloveniji, del območja v Italiji. Na koncu s tega mesta najprej iskrena hvala vsem reševalkam in reševalcem, nismo imeli žrtev in večino domov se je obvarovalo. Vsakič pa nam taka dragocena izkušnja, ki se zaradi podnebnih sprememb, vse bolj ostrih ločnic in hitrih prehodov v vremenu lahko še kdaj ponovi, pusti tudi določene razmisleke. Opravljena je bila temeljita analiza požara, ki je v prvi vrsti pokazala izjemno solidarnost in pripadnost oseb, ki so se dva tedna spopadale z obsežnimi ognjenimi zublji, na drugi strani pa se je v času reševanja identificiralo tudi določene pomanjkljivosti, recimo pri zmogljivostih za gašenje požarov v naravnem okolju iz zraka, nadgradnji sistema vodenja, evakuaciji ljudi in živali iz prizadetega območja, pa tudi glede potrebe po morebitnih nadgradnjah sistema obveščanja prebivalstva. Naj poudarim, da je ta vlada kot prva v zgodovini Slovenije vzpostavila tudi ministrstvo, ki se lahko zelo fokusno loti blaženja podnebnih sprememb. Na drugi strani pa se je treba zavedati tudi, kako pomembno je preventivno ravnanje na tem področju. Zato vas, spoštovani predsednik Vlade, sprašujem: Kakšne ukrepe za boljšo pripravljenost na možne obsežne požare v naravnem okolju je na podlagi izkušenj iz lanskega leta že pripravila Vlada?

Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Jaz bi se ob tej priložnosti najprej še enkrat zahvalil vsem prostovoljcem in tudi poklicnim, ne samo gasilcem, ampak pripadnikom vseh služb, ki so lani sodelovali pri tem, da je ta največji požar v slovenski zgodovini minil z minimalno škodo, predvsem pa brez žrtev. Jaz mislim, da se lahko tudi ob spremljanju novic iz celega sveta, ko prihaja do takih tragedij, zavemo, kako uspešni so bili naši prostovoljni in poklicni gasilci v lanskem letu. Ne glede na to je bila ena od stvari, ki se je že v lanskem letu kazala kot pereča, pomanjkanje podpore iz zraka. To je bila tista zadeva, ki je v bistvu mogoče pripeljala do tega, da je požar trajal dlje, kot bi sicer, ne glede na ves trud na tleh. Zaradi tega je bila po požaru oziroma jeseni izvedena izvedena temeljita analiza in to ne samo na Upravi za zaščito in reševanje, ampak tudi v sklopu Slovenske vojske in Policije. Ugotovljeno je bilo, da se da kar nekaj stvari izboljšati še pred poletjem in te stvari so danes v teku. Naj naštejem samo nekatere najbolj očitne. Najprej je bil namenski center za zaščito pred požari na Krasu v Postojni opremljen z dodatno namensko opremo prav za gašenje takih požarov. Kar se tiče Uprave za zaščito in reševanje, je v pripravi načrt oziroma državna ocena ogroženosti, ki pokriva celotno državo z namenom, da se znamo preventivno pripraviti na take pojave v bodoče, ker se bojimo, da jih bo dejansko zaradi podnebnih sprememb samo še več. Glavna stvar, ki pa je v teku, pa je povezana s podporo iz zraka. Pri podpori iz zraka moram povedati, da se je ugotovilo naslednje, in sicer, da ko je prišlo do požara, žal tudi tisti redki helikopterji, ki smo jih imeli, niso bili vsi na razpolago. Letos bo tudi s preureditvijo sistema vzdrževanja poskrbljeno, da bodo v najbolj ogroženih mesecih dejansko na razpolago vsa zračna plovila. Nabavljene Nabavljene so bile večje vreče z bistveno večjo nosilnostjo, kot so bile na razpolago lani, in tudi bistveno večji bazeni, že samo za helikopterska plovila.

In nenazadnje, mogoče najpomembneje, v pripravi in v teku je razpis za nabavo štirih manjših namenskih letal. Letala, ki bodo res namenjena temu, da bo njihov primarni namen, da hitro posredujejo in v resnici požaru preprečijo, da bi se sploh razširil. Prvi dve letali, ki sta predvideni, da bosta nabavljeni še letos iz kohezijskih sredstev, verjamemo, da bosta na razpolago že to požarno sezono in da bo ravno zaradi tega delo gasilcem na tleh bistveno olajšano. Hkrati pa poteka v Sežani tudi posebno usposabljanje in izobraževanje, zato da bi res imeli v tem obdobju velike požarne ogroženosti na razpolago tudi več gasilcev, ki se jih da hitreje vpoklicati. Na kratko ocenjujem, da nas vsi ti ukrepi, od nabave nove opreme do nabave namenskih letal in hkrati usposabljanja na podlagi lanskoletnih izkušenj, navdajajo z optimizmom, da bomo v bodoče take požare mogoče ne preprečili, jih pa hitreje in še z manj škode tudi sanirali.

v spodbudo številnim našim državljankam in državljanom, ki računajo na maksimalno varnost in so seveda na eni strani del sistema za zaščito in reševanje. hvala s tega mesta tudi Vladi in vsem ministrskim ekipam, ki so v tem boju sodelovale in bile uspešne. Zagotovo pa je treba še enkrat podčrtati in javnosti podati odgovor, časovno, terminsko, v kateri fazi je dobava namenskih zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka. Nekaj tega ste že omenili. In pa v drugem delu, da štejejo štejejo dejanja, da je tej Vladi mar, je razvidno iz proračuna. Nikdar in nikoli še v zgodovini temu področju niso bila namenjena tako visoka sredstva,

Rad bi dodal še nekatere spremljevalne dejavnosti, ki potekajo. Na eni strani imamo zelo aktiven dialog z občinami, ki so prizadete, kako njim pomagati, da se bodo ustrezno pripravile na bodoče čase, tako imenovani Kras dve. Na drugi strani je pa Ministrstvo za obrambo prvič izrazito povečalo sredstva za raziskave in razvoj in velik del teh povečanih povečanih sredstev, ki iz 2 milijonov najprej v letošnjem letu skočijo na 12 in prihodnje leto na 24 milijonov evrov, je namenjenih ravno slovenskim podjetjem z namenom delovanja in razvijanja novih rešitev na področju varovanja pred požari in intervencij ob požarih. Na ta način želimo promovirati tudi slovensko gospodarstvo in slovenska podjetja, zelo uveljavljene podjetnike, da bodo najprej doma za naše potrebe razvijali rešitve, ki jih bodo lahko potem tržili po celem svetu. Tudi to je nov način, kako želi Vlada tudi skozi sredstva za obrambo in sredstva za zaščito pomagati gospodarstvu in s tem dosegati multiplikativne učinke. Čisto za na konec. Ravno te dni, te tedne poteka tudi zelo obsežna akcija pogozdovanja Krasa. Tudi to je aktivnost, ki poteka kot posledica požara. Želimo, da se kraška krajina ustrezno pogozdi in v naslednjih tednih bo vsak od vas imel priložnost, da se nam pridruži, ko bomo skupaj z Zavodom za gozdove izvajali ravno to sajenje sadik na Krasu, zato da bo Kras spet zelen. Hvala lepa. Imate morda postopkovni predlog? Ne. Torej se predsedniku Vlade zelo zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora sedaj prehajamo na poslansko vprašanje postavljeno na 7. seji. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo odgovoril na vprašanje kolega Zvonka Černača v zvezi s pokojninsko reformo in zagotavljanjem pravičnih pokojnin. Vljudno prosim, kdor gre ven iz dvorane, da to stori obzirno, ker mi nadaljujemo sejo. Izvolite, gospod minister. Če je bila tvoja bruto plača v 24 letih, kolikor pač znaša referenčno obdobje, po katerem se vrednoti tvoja pokojnina, nižja od 1640 evrov bruto, imaš pokojnino 688 evrov, se pravi, minimalno, to je prva številka. Če je tvoja pokojnina nad 1140 neto, si že med 20 odstotki najsrečnejših upokojencev pri nas. To je pokojninski sistem, ki ga imamo in take rezultate proizvaja. Tako da, kar želim uvodoma povedati, je, da jaz popolnoma razumem stisko upokojencev. Mi imamo sistem, ki več ali manj reproducira revščino. Vprašanje pa je, kako ta sistem postaviti drugače. Zdaj slišim po ulicah, da je tudi za tak sistem kriva ta vlada, ampak ta vlada sistema ni še v nobeni točki spreminjala. Trenutno ga preučujemo in se sprašujemo o tem, kako ga drugače postaviti, je bil pa tako postavljen skozi 30 let. Vsi tisti, ki ga kritizirajo, se morajo ozreti nazaj. Kdaj so bile znižane prispevne stopnje za delodajalce? Leta 1996. Kdaj se je država odločila, da bo, namesto da bi iz privatizacijske mase naredila močen drugi steber, ki bi lahko doplačeval k pokojninam? Spet v devetdesetih. Kdaj se je država odločila, da bo varčevala na upokojencih? Tudi poznamo letnice. Skratka, ta vlada tega sistema ni na noben način premikala, ga pa mora rešiti. Kar smo do zdaj naredili – jaz imam pripravljena dva možna izhoda iz tega sistema, kakršnega poznamo. Prvi je posnet po Islandiji in Danski, drugi po srednjeevropskih državah. Oboje sem kontrolirano že testiral med upokojenskimi organizacijami, delodajalci in sindikati, da zberem feedback. Kar lahko po tem prvem krogu posvetovanj rečem, je tole. Bistveno za pokojninski sistem je, da bomo vanj zaupali. Mi se pogovarjamo o tem, kako postaviti pokojninski sistem do leta 2050, in če vprašate ljudi, ki so stari toliko kot jaz ali pa mlajši, kakšne bodo vaše pokojnine, bodo rekli, a jih bomo sploh imeli? Skratka, bistveno je, da se zgradi zaupanje. Zato ne bomo ne z eno, ne z drugo varianto šli na horuk, ampak bomo načrtno odprli javno razpravo. Po prvem krogu sem o enem ukrepu prepričan, in to je, da se bo vsak starejši od 55 let usedel z delodajalcem in bosta naredila karierni načrt, kako bo on zaključil V primeru, če delovno mesto ni primerno, se bo pač spreminjalo njegovo delovno mesto, krajšal delovni čas in hkrati bo dobil zadolžitev, da v zadnjih letih na svoje delovno mesto uvaja nekoga mlajšega. S tem bomo poskrbeli tudi za predčasen prihod mladih na trg dela in to v resno karierno pot, ne v študentsko delo, in po drugi strani zagotovili, da starejši ostanejo dlje v delu, ampak na primernih delovnih mestih. Skratka, o tem sem prepričan in to ima tudi soglasje vseh, s katerimi sem do zdaj govoril o pokojninskem sistemu. Kar se tiče širše družbene razprave, je pa tako. Čas za pokojninsko reformo imamo do 1. 1. 2025, v tem času si bomo pa morali odgovoriti na določena vprašanja. Prvo je, koliko smo pripravljeni prispevati za pokojninski sistem. Slovenke in Slovenci prispevamo 24,35 % svoje plače, Islandci prispevajo prek 30 % svojih plač, ampak pri njih sistem ne producira revščine. Če je pri nas odmerni odstotek 63 in pol, je na Islandiji 103, pol, je na Islandiji 103, se pravi, ko greš v penzijo, obdržiš celo svojo plačo. Drugo je, seveda, koliko časa in pod kakšnimi pogoji smo pripravljeni delati. Tretje vprašanje je, ali bomo imeli en steber ali bomo imeli dva. In zadnje vprašanje, koliko solidarnosti bomo imeli v sistemu, smo se pripravljeni pogovarjati o upokojenskem UTD oziroma če ne, ali smo pripravljeni poenostaviti sistem vsaj na način, da bi ta seveda odražal vplačane prispevke, ampak da za tiste, ki ne dosežejo neke ravni pokojnin, ki bi zagotavljala dostojno življenje, zakonsko opredelimo, kaj te ravni so, za invalide,

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem! Jaz upam, da je minister prebral magnetogram mojega poslanskega vprašanja izpred meseca dni oziroma vidim, da ga ni, ker ni odgovoril na moja vprašanja. Jaz sem ministra spraševal, kaj bo storil za izboljšanje položaja upokojencev danes, tukaj in zdaj, predvsem izboljšanje položaja tistih 300 tisoč oziroma polovice slovenskih upokojencev, ki prejemajo pokojnine pod 700 evrov. Teh odgovorov ni. Opozoril sem tudi na to, da ste na upokojence v nasprotju z nekaterimi drugimi kategorijami popolnoma pozabili, pa ni potrebno zahajati leta in leta nazaj, poglejmo samo leto dni nazaj, ko je bila neka druga vlada

ob tem, da so vsi upokojenci lani januarja dobili tudi draginjski dodatek med 130 in 300 evri in da so vsi s prejemki pod tisoč evrov aprila lani dobili še energetski dodatek v višini 150 evrov. Letos ob 10,3-odstotni inflaciji, v lanskem letu pa ste si dovolili sramoto s 5,2-odstotnim dvigom. Se pravi, upokojence ste že samo pri tej indeksaciji opeharili za polovico dviga. Glede na dvig, ki je bil lani februarja in glede na podatke o inflaciji v letu 2021, bi morali dobiti upokojenci letos februarja 10-odstotni dvig pokojnin, ob tem, da sem vas opozoril, da razmere, ki so se zgodile zaradi bistvenega povečanja osnovnih življenjskih dobrin, predvsem hrane, kjer so cene skočile za 30, nekje tudi 50 % in več, energentov ogrevanja, da je potrebno nasloviti tisto kategorijo, ki je najšibkejša, se pravi tiste, ki imajo najmanj, segment upokojencev z najnižjimi pokojninami. Vi, spoštovani minister, žal nisteodgovorili ničesar. Jaz se bojim, da si upokojenci od vas in od vaše vlade ne morejo obetati nič kaj dobrega. Zaradi tega vas še enkrat sprašujem: Kaj boste storili za izboljšanje položaja upokojencev?

dobro veste oziroma če ne veste, bi morali vedeti, da se pokojnine ne usklajujejo skladno z inflacijo, ampak s formulo inflacija in rast plač. Tako je od leta 2013. Kdo je vnesel v pokojninsko zakonodajo tako formulo? Vaš minister Vizjak, ki je bil moj predhodnik na tem položaju. vašo pokojninsko zakonodajo in vaša pokojninska zakonodaja je tista, ki je predvidela 5,2-odstotni dvig, ker je bila taka pač po formuli skupna rast plač v lanskem letu in inflacije. Tako se dela že deset let. Drugo. Ne. Ta vlada ne strada upokojencev. Ta vlada jim je letos namenila 300 milijonov evrov več. 300 milijonov evrov je stal ta dvig. Lahko pogledate prejšnja leta in se vprašate, če smo kdaj za 300 milijonov v enem letu samo zaradi indeksacije povečali skupne stroške, skupne izdatke pokojninske blagajne. In tretjič. Jaz, kot sem vam orisal, razumem stisko upokojencev in sem globoko kritičen do sistema, kakršnega imamo. Ker pa se tukaj pogovarjamo o skoraj 7 milijardah izdatkov, ga ni ministra, ki bi lahko takole s čarobno palčko z danes na jutri upokojence povlekel iz revščine. Jih pa lahko skozi pokojninsko reformo. Lahko, ampak kot sem rekel, tam se bomo pa morali mi temeljito pogovoriti o ključnih vprašanjih – koliko smo pripravljeni plačati za pokojnine, ali smo pripravljeni imeti dva stebra, ali smo pripravljeni biti toliko solidarni do naših sodržavljanov in sodržavljank, da se pogovarjamo o UTD za upokojence ali pa vsaj o minimalnih zneskih pokojnin, in pa pod kakšnimi pogoji bomo hodili v pokoj. Pod temi pogoji se da v Sloveniji urediti dostojne pokojnine. Tisti, ki zdaj ljudem obljubljate, da se tole da narediti čez noč, vas pa moram na žalost razočarati. Ne da se. 300 milijonov smo dali, rezultati so še zmeraj taki, kot jih vidimo. Me pa držite za besedo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da to popravimo, ne bo pa šlo čez noč.

Glejte, če kje, je tukaj res nujna razprava. Iz teh odgovorov, ki smo jih zdaj slišali, ti odgovori nam povedo, da minister pojma nima, kaj naj bi naredil. Upokojenci ne morejo čakati 1. 1. 2025, spoštovani minister. Ne morejo čakati dve leti. Ob teh podražitvah, ki so se zgodile v zadnjem letu dni, je potrebno stvari reševati na drugačen način. Modeli, ki so bili vzpostavljeni 10 ali pa 5 let nazaj, v takih razmerah ne učinkujejo več in nujno je treba nasloviti vprašanje segmenta ljudi, ki imajo najnižje pokojnine. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo, oprostite, vsi enake želodce, ampak vi ste tistim s 3 tisoč evri pokojnine novembra in decembra dali 150 evrov dodatka, tistim, ki imajo pa 700 evrov ali manj, pa niti 30 evrov ne. Hrana se je pa podražila bistveno bolj glede na njihove prejemke, za tiste z najnižjimi prejemki. Ob tem, da je vaš premier, in vi tudi, novembra in decembra zavajal, kako gre za izredno uskladitev pokojnin, pa vemo, da ni šlo za to, šlo je za draginjski dodatek, ki ste ga zavili v nek celofan nekega odstotkovnega dviga. Ja, drži, model je 60 % plače, dvig plač 40 % cene. Ta model drži, vendar v teh razmerah, mislim, da smo sprejeli 40 interventnih zakonov, odkar ste na Vladi, tudi tega bi lahko v tem obdobju popravili. Pa še nekaj vam povem, še enkrat, kako je mogoče, da ob tem istem modelu, ob tem istem modelu so se pokojnine lanskega februarja ob 4,9-odstotni inflaciji povišale za 4,4 %, letos pa ob 10,3-odstotni inflaciji za 5,2 %. Kako je to mogoče, ob istem modelu 60 : 40? Torej tisti, ki prejemajo najnižje pokojnine, ne morejo čakati naslednji dve leti. Pomagati jim je bilo treba včeraj, ne danes, in pomagati bi jim morali danes, če jim niste pomagali včeraj. To, kar vi govorite, govori o tem, da ne bodo deležni nobene pomoči. Jaz mislim,da če o kateri temi, je to tema, poleg zdravstvenih sprememb, o kateri mora nekaj reči Državni zbor, predvsem zaradi tega, ker je popolnoma jasno, da ne minister in očitno tudi ne vlada nimajo pojma, kaj naj naredijo na tem področju. Ob tem, da ste pa istočasno dvignili socialne transferje za več kot 10 %. Ali je to pravično? Ali je prav, da tisti, ki so delali celo življenje, niso deležni enake uskladitve kot tisti, ki prejemajo socialne transferje? Mislim, da to ni prav in da delate tukaj grozno napako in grozno škodo populaciji, ki je zgradila to državo in ki je omogočila, da tudi vi danes sedite na tem stolu, na katerem sedite. sedite. Pričakujem, da bodo tudi poslanci koalicije tukaj pritisnili tipko za in da se na naslednji seji resno pogovorimo o tem vprašanju, predvsem pa o tem, na kakšen način in kdaj se bo ta položaj za tiste z najnižjimi pokojninami izboljšal. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. marca, ko bomo imeli glasovanja. Sedaj pa vas še obveščam, da sem dobila obvestilo, da bo dr. Dominika Švarc Pipan, torej ministrica za pravosodje, odsotna danes od 15. ure dalje zaradi zdravniškega pregleda. Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. Poslanec kolega Aleksander Reberšek, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica, danes me bodo zanimali projekti, ki so v izvajanju in načrtovanju v Spodnji Savinjski dolini. Predno pa bi postavil poslansko vprašanje, bi na nek način rad osvežil spomin, kaj se je v preteklosti dogajalo v Savinjski dolini in želel bi si, da s takšnim tempom, kot smo delali mi, nadaljuje tudi ta vlada, vaše ministrstvo. Definitivno je največji projekt v času naše vlade sigurno obnova ceste Vransko–Šentrupert. Po 27 letih, ponavljam, po 27 letih smo dobili novo cesto skozi Savinjsko dolino. Obnovili smo dva mostova, enega v Brodeh in enega proti Motniku, tretji most se še obnavlja, prehod za pešce v Brodeh, hodnik za pešce v naselju Prekopa. Sosednja občina, občina Tabor, začeli smo s postopki, kjer je vodstvo Direkcije za infrastrukturo obiskalo občino Tabor in kjer smo si omenjeno cesto, ki je v katastrofalno slabem stanju, tudi pogledali. Govorim o cesti Pondor–Tabor, to je državna cesta, to je ena izmed največjih sramot v Spodnji Savinjski dolini, kjer se prebivalci vozijo, vozimo po tej cesti, ki je široka komaj tri metre in pol, po blatu in ta cesta kar kliče po obnovi. Mi smo začeli s temi projekti, želim, da bi jih tudi ta vlada, vaše ministrstvo nadaljevalo. Prav tako v sklopu te ceste, govorim tudi o obnovi križišča

Tudi del ceste proti Velenju, Andraž–Polzela, smo preplastili, del je še vedno potrebno obnoviti. Takrat smo podpisali sofinanciranje izgradnje mostu v Letušu v občini Braslovče in preplastili en majhen del ceste Šentrupert–Letuš. Veliko je bilo narejenega, na tem mestu vsekakor zahvala prejšnjemu vodstvu direkcije, ki je imelo posluh za obnovo teh infrastrukturnih projektov in pa seveda tudi vsem županom, ki so pri tem tudi aktivno sodelovali. Mene zanima: Kje se trenutno nahajamo glede vseh infrastrukturnih projektov v Spodnji Savinjski dolini? Jaz se zavedam, da ministrica ne more poznati čisto vsakega projekta, to mi je kristalno jasno, pristajam tudi na nek pisni odgovor, kjer bo točno specificirano, kaj je v načrtu, kaj se predvideva in ostale pomembne informacije. Sprašujem pa na takšen način zgolj iz razloga, ker nisem mogel dobiti informacij in se poslužujem poslanskega vprašanja. Hvala.

Najlepša hvala, spoštovani poslanec. Naj seveda povem, da smo na Ministrstvu za infrastrukturo in na Direkciji Republike Slovenijeza infrastrukturo odgovorni za celo Slovenijo. Savinjska dolina, to dobro veste, ima tudi v mojem srcu posebno mesto. Seveda pa to ne more in ne sme biti razlog, da bi se projekti zaradi tega uvrščali v proračun oziroma izvajanje, ampak je treba spoštovati potrebe, merila, kriterije in to po celi Sloveniji. Naštela bom vse, kar se na tem območju dogaja, vas pa tudi jaz zdaj na začetku prosim, če lahko potem naknadno, ker mislim, da bo zmanjkalo časa, da bi vse naštela, ker ni tako malo, damo tudi pisni odgovor na pisno poslansko vprašanje, na katera na Ministrstvu za infrastrukturo redno odgovarjamo, pa ga na to temo še nismo dobili, tako da, če se strinjate, bomo pripravili. Vam pa zdaj povem, da da je seveda več področij znotraj direkcije, kamor se projekti uvrščajo. Gre za investicije, investicijsko vzdrževanje, prometno varnost in, kot ste tudi sami že omenili, tako imenovane premostitvene objekte.

V načrtu je ureditev pločnika na območju od mostu čez Bolsko do priključka avtoceste. Podpisana je pogodba z izdelovalcem projektne dokumentacije, projekt je v fazi recenzije, čaka se recenzijsko razpravo. Ocenjena vrednost je nekaj več kot 600 tisoč evrov. Sledijo odkupi zemljišč, ko pa bodo zemljišča odkupljena, lahko gremo seveda v iskanje izvajalcev. Občina Tabor, ureditev avtobusnih postajališč Kapla in površin za pešce na državni cesti. Tudi tukaj je podpisana pogodba za izdelavo dokumentacije PZI za ureditev avtobusnih postajališč Kapla in površin za pešce. Projektna dokumentacija PZI je trenutno v fazi recenzije, ocenjena vrednost investicije znaša nekaj več kot 744 tisoč evrov in tudi tukaj je potem treba iti v pridobivanje zemljišč, ko bodo ta pridobljena, pa seveda lahko sledi razpis za gradnjo. Občina Prebold, ureditev priključka na regionalni cesti R2-447 k stanovanjski soseski Latkova vas 1 in 2, odsek Latkova vas–Šentrupert. V planu je ureditev priključka na tej omenjeni regionalni cesti. Občina je naročila izdelavo projektne dokumentacije, ki je recenzirana. Občina je v tem primeru zadolžena tudi za odkup zemljišč, ocenjena vrednost te investicije je skoraj 700 tisoč evrov, pripravljen je tudi sofinancerski sporazum med ministrstvom in občino, ki pa je še v podpisovanju. Tudi tukaj je potrebno pridobiti zemljišča. Občina Polzela, ureditev površin za pešce, avtobusna postajališča in ukrepi za umirjanje prometa v naselju Polzela na državni cesti R3-731/8209. Dogovorjeno je, da občina v letu 2023 naroči izdelavo projektne dokumentacije. Ko bo ta pripravljena, se bosta DRSI in občina dogovorili o nadaljnjih postopkih, ki jih ves čas omenjam, odkup zemljišč, potem lahko gremo v iskanje izvajalca in v izvedbo. izvedbo. To je samo iz prometne varnosti. Lahko naprej naštevam področje rednega in investicijskega vzdrževanja, področje mostov in še cel nabor projektov, ki pašejo pod tako imenovane rekonstrukcije oziroma gradnje.

Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za vaš odgovor in povsem razumem, kar ste povedali. Bi pa, glede na to, da imam zdaj pa res zelo malo časa, na hitro preletel tisto, kar se meni osebno zdi najbolj ključno. Tisto, kar potrebujemo na Vranskem, je nov rondo. Nekje leta 2026 se obeta obnova trojanskih predorov, kar posledično pomeni, da bo ves promet stekel po državni cesti, to pa pomeni, da bo vključevanje občanov Vranskega v promet skoraj nemogoče. Samo dobri volji voznikov na cesti se bomo lahko zahvalili, da nas bodo sploh spustili, da se vključimo v promet. Zato bi bilo dobro, ker ker smo se v preteklosti o tej zadevi že pogovarjali, da pristopite k izvedbi tega projekta, se povežete z občino Vransko in hkrati tudi z Darsom in najdete neke konkretne rešitve. Vsaka prometna nesreča nam povzroča obilo težav pri vključevanju v v promet, ko je ves promet usmerjen na državno cesto. Omenili ste hodnik za pešce čez avtocesto, tukaj moram nekaj pošteno povedati. Jaz sem vam že takrat, ko ste bili prejšnjič ministrica, postavil poslansko vprašanje, vi ste takrat glede izgradnje tega hodnika za pešce rekli, da sredstev ni in da ni v izdelavi, da se ta projekt ne bo speljal, ker ni finančnih sredstev, nakar je ministrovanje prevzel Jernej Vrtovec in smo takoj začeli z geodetskimi meritvami, 19. junija 2021, 2021, in ta projekt zdaj teče. Me veseli, ampak za vsak projekt, ki ste ga povedali, bi rad neke konkretne časovnice, zaveze, v kakšni fazi je projekt, ne nekaj posplošeno. To sem želel. V Taboru, kot sem prej omenil, je nujno treba nadaljevati s tem projektom glede obnove ceste Pondor–Tabor, izgradnjo tistega križišča v Vindiji, v Preboldu asfaltirati drugi del ceste proti Mariji Reki, v Braslovčah križišče, v Parižljah postaviti semaforje, gre za najbolj nevarno križišče v Spodnji Savinjski dolini, prav tako obnoviti to cesto iz Šentruperta proti Letušu in pa seveda nadaljevati z obnovo ceste proti Velenju. Ponavljam, razumem, da vsega ne gre v enem letu, je pa treba s projekti nadaljevati, ne da se mi samo tukaj nekaj pogovarjamo in je to neka mrtva črka na papirju. Vse, kar si želim, je,

Ja, absolutno se strinjam in ti projekti nikakor ne stojijo. Kot sem že povedala, mi smo zadolženi za celo Slovenijo, ne samo za lepo Savinjsko dolino. Če se strinjate, res pripravili temeljit pisni odgovor, v kakšni fazi so, kdaj in koliko denarja je zagotovljenega in tudi tisto, kjer so v bistvu občine, da uredijo določene stvari. Ključno se mi pa zdi poudariti, da absolutno projekti v Savinjski dolini nikakor niso zapostavljeni ali pa še več, da bi se to, kar je že bilo narejeno, ustavljalo. Seveda pa smo vsi mi, Vlada, poslanci, cela Slovenija omejeni s proračunom in v okviru tega je treba pač narediti neke prioritete. Mi bomo pripravili res

14. novembra 2022 in tudi 20. februarja 2023 sem pisal na direkcijo. Odgovora nisem dobil. So mi pa znali na direkciji povedati, da ste jim baje prepovedali stike z nami poslanci iz Nove Slovenije. Jaz resnično upam, da to ni res. Jaz resnično poudarjam, upam, da to ni res, tega ne morem dokazati, imam pa v sebi neko skrb, ker se bojim, tako kot sem prej povedal, da bodo ti projekti neka mrtva črka na papirju, izvajali pa se ne bodo zaradi informacij, ki pa jih lahko dokažem, to pa je, da ste na direkciji odpustili neke ključne ljudi, ki poznajo razmere, so strokovnjaki na področju, poznajo cestno infrastrukturo, se pravi, da je politika na nek način uničila stroko. Dokazljivo je tudi to, da ste projekte, ki so bili začeti pod prejšnjo vlado, na nek način ustavili, zato imate tudi revizijo, če razpolagam s pravimi podatki. Na področju rednega vzdrževanja cest cest stesredstva zmanjšali za 20 milijonov, iz 80 na 60, to pa je zaskrbljujoče zaradi tega, ker me res skrbi, ali se bodo ti projekti izvajali in tako naprej. Na portalu javnih naročil celo vidimo, da ni nekih novih razpisov, da so praktično ustavljeni. Če ponovim, jaz želim in pričakujem od vas konkretne informacije v pisni obliki za vsak projekt, ki je v izvajanju, ki je pri vas ki je pri vas na ministrstvu, zaradi tega, da vidimo, v kakšni fazi je projekt, da bom lahko to kot poslanec Državnega zbora spremljal tudi naprej. V skladu s Poslovnikom pa seveda zahtevam, da se na eni izmed naslednjih sej opravi razprava na to temo infrastrukturnih projektov v Spodnji Savinjski dolini. Se pa zahvaljujem vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala. O vašem predlogu bomo odločili v sredo v okviru glasovanj. Sedaj prosim spoštovano poslanko mag. Tamaro Kozlovič, da zastavi vprašanje ministru za naravne vire in prostor, gospodu Urošu Brežanu. Izvolite. Spoštovane poslanke, poslanci, predsedujoča, predstavniki Vlade! Verjetno se še vsi spomnite lanskega poletja, ko smo v slovenski Istri praktično vsak dan od junija do avgusta trepetali, ali bomo po letu 1987 ponovno priča redukciji vode. Takrat smo lahko v medijih zasledili naslove, kot so: Vedno bližje redukciji pitne vode, Pred vrati so redukcije, kmetje pa so že brez vode, V Istri se zdaj borijo za vsak liter vode, Na obalo po 35 letih izklopi pitne vode za gospodinjstva le še vprašanje časa in tako naprej. Ja, prav ste slišali, v Slovenski Istri se vsako poletje tresemo, ali bo dovolj Oskrba s pitno vodo je za nas iz občin Koper, Izola, Piran in Ankaran še vedno v celoti odvisna od količinsko omejenega in okoljsko ogroženega vodnega vira Rižana ter od pitne vode, ki nam jo prodajajo iz Kraškega vodovoda in Istarskega vodovoda s Hrvaške. Ja, ustavno pravico do pitne vode nam zagotavlja sosednja Hrvaška. Verjetno mi ni treba poudarjati kakšne posledice prinašajo morebitne redukcije pitne vode, od škode v gospodarstvu, kmetijstvu, zdravstvena tveganja, škode v vodovodnem omrežju in tako naprej. Res je tudi, da je na pobudo istrskih poslancev Svobode Vlada nedolgo nazaj sporočila informacijo, da je v načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 umestila projekt oskrbe rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo in zanj zagotovila 2,6 milijona evrov. Seveda me veseli, da je vodooskrba Istre in Krasa med prednostnimi nalogami te vlade, a roko na srce, če bodo ti načrti ostali le na papirju, kot so to ostali zadnjih 30 in več let, ne bomo v prihodnje v Istri nič lažje spali. Zato razumljivo pričakujem, da se po več kot 30 letih dogovarjanj, menjav nič koliko ministrov, spremenjenih načrtov končno od besed v tej državi premaknemo h konkretnim dejanjem, h konkretnim rešitvam in to takoj. Zato me, minister, zanima: Katere konkretne ukrepe, katere rešitve je ministrstvo izvedlo oziroma jih še bo do letošnjega poletja, da se v poletnih mesecih ne bo ponovila situacija iz lanskega poletja? Kakšni

Hvala, predsednica. Hvala, spoštovana poslanka, za postavljeno vprašanje. Poslanke in poslanci, kolegi ministri, lep pozdrav! Najprej bi se zahvalil za aktivnosti poslancev iz slovenske Istre, tudi poslanki s Krasa, ki se zelo dobro zavedate, kako pomemben je ta problem in ga skupaj z lokalnimi deležniki, mojimi sodelavci na ministrstvu, tudi redno naslavljate. Sami ste povedali, da je ta problem znan že 40 let indoslej ga nismo uspeli rešiti na zadovoljivi ravni, ne samo država in ministrstvo, ampak tudi lokalne skupnosti in lokalna podjetja, ki oskrbujejo prebivalce s pitno vodo. Verjamem, da smo se vsi skupaj na podlagi izkušenj iz 40 let nekaj naučili in da bomo zdaj pri naslavljanju tega problema uspešnejši. Povedal bom, kako smo se ga lotili. Povedano je bilo, da je Vlada prejšnji mesec že sprejela načrt razvojnih programov od leta 2023 do 2026, je vključila projekt oskrbe rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo. Namen te investicije je skupna priprava in izvedba nujnih investicijskih del na medobčinskem oziroma regionalnem vodovodnem omrežju na področju devetih občin, ki ga upravljata Rižanski vodovod in Kraški vodovod. Glavni cilji načrtovane investicije so možnost dobave dodatnih količin iz Kraškega vodovoda, možnost dobave dodatnih količin vode iz tržaškega vodovoda, iz vodnega vira Sv. Ivan, možnost stabilnejše proizvodnje vode v Vodarni Gabrijeli, zagotavljanje kakovostne in nemotene oskrbe s pitno vodo in povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo, tako z vidika porabe okolja in dobrega počutja uporabnikov. V okviru tega tega načrta razvojnih programov bodo izvedene naslednje investicije: ureditev četrte vrtine na črpališču Klariči, obnovljen bo povezovalni cevovod na mejnem prehodu Sv. Barbara, odpravljena bodo ozka grla na magistralnem cevovodu Rodik–vodarna Rižana, v Vodarni Gabrijeli bo zgrajen nov sistem filtriranja in v RZ Slušnica bo izvedena navezava na sistem istrskega vodovoda. S temi ukrepi bomo kratkoročno do poletja zagotovili tiste količine pitne vode, ki jih je bilo v lanskem poletju potrebno prevažati s cisternami. Glede financiranja. Iz sredstev Sklada za vode se bodo financirala dela v sklopu Kraškega vodovoda Sežana in Rižanskega vodovoda v skupni višini 2,4 milijona evrov, nadzor in inženirske storitve v višini nekaj več kot 150 tisoč evrov, skupni znesek Direkcije za vode in sredstev Sklada za vode tako znaša 2,6 milijona evrov. Kraški vodovod bo prispeval skoraj 400 tisoč evrov, Rižanski vodovod pa nekaj manj kot milijon in pol evrov. Ocenjena vrednost skupne investicije vseh petih podprojektov je 4,4 milijone evrov in ti projekti se bodo izvajali v letu 2023, se pravi, že do letošnjega poletja, nekateri pa še potem tudi v drugem letu. Kar se tiče srednjeročnih rešitev, temeljijo na povezavi treh vodovodnih sistemov, postojnskega, kraškega in vodovodnega sistema slovenske Istre. Tu bosta pripravljena dva kohezijska projekta, in sicer ena vloga za kraško zaledje, tukaj bodo zajeti objekti, ki zagotavljajo izvir v Klaričih ter povezave Korotan–Rodik, 100 dodatnih litrov na sekundo, v vlogi za obalo pa bo zajeta hidravlična izboljšava na Rižanskem vodovodu. Našteta ukrepa bosta predvidoma izvedena med letoma 2024 in 2027, se pravi v tem kohezijskem obdobju. Za to smo v okviru nove kohezijske politike do leta 2027 zagotovili dobrih 90 milijonov evrov in prioritetno bodo ta sredstva za vodooskrbo uporabljena prav za reševanje problema, ki ga imamo z vodooskrbo v slovenski Istri. Glede trajne rešitve. V tem trenutku še potekajo usklajevanja na strokovni ravni. Kmalu bo naše ministrstvo zaključilo študijo, ki bo opredelila najustreznejšo, tudi dolgoročno rešitev za zagotovitev trajnega vodnega vira za slovensko Istro in ta rešitev bo predvidoma zagotovila eno ali več akumulacij in tako zagotavljala dolgoročno rešitev problematike oskrbe slovenske Istre s pitno vodo.

za lanskoletno hitro ukrepanje, namreč brez teh 3 tisoč 300 prevoženih cistern bi nastala kar velika škoda,zato smo vam absolutno hvaležni. Še bolj bomo hvaležni, ko se seveda o tem ne bo treba pogovarjati. so istrske in tudi kraške občine, poslale na ministrstvo tudi nekaj predlogov ukrepov, bodisi srednjeročnih, kratkoročnih in dolgoročnih.

in obeh vodovodov, tudi Postojnskega vodovoda, ki je tudi del te rešitve, se seveda redno pogovarja. Rešitve, ki sem jih omenil, teh pet podprojektov, so seveda predlagali prav lokalni deležniki. Brez njih ne moremo poiskati rešitve. Tako, kot smo do tega trenutka intenzivno in konstruktivno delali z njimi, tako bomo tako sodelovanje nadaljevali tudi naprej in verjamem, da je to edina pot, da pridemo do rešitve. Prav tako bomo pa seveda pri teh pogovorih, iskanjih rešitev in pripravi projektov, tako srednjeročnih kot potem tudi dolgoročnih, vključevali seveda tudi vas poslance in tudi taka debata, kot jo imamo danes tukaj, je ena tistih, ki bo, verjamem, prispevala k dolgoročni rešitvi, treba, tako kot ste rekli, pogovarjati o tem, kako bomo z interventnimi prevozi zagotavljali pitno vodo, ampak bo tudi v mesecih, ko bomo pred poletjem, ki tradicionalno predstavlja neko skrb, predvsem v slovenski Istri, lahko mirni, ker bomo vedeli, da imamo na razpolago dovolj vode. Jaz sem optimističen predvsem zato, ker vem, da je v neposredni bližini slovenske Istre, na Krasu, na Postojnskem dovolj vode in verjamem, da smo končno presegli tiste tiste težave, ki so se porajale v preteklosti in bomo to vodo znali uporabiti na način, ki bo koristil slovenski Istri. Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog, spoštovana poslanka? Ne. Zdaj pa prosim poslanca kolega Jožefa Lenarta, da zastavi vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport, gospodu Matjažu Hanu. Izvolite. lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem gostom iz ministrstev in seveda ministru za gospodarstvo, turizem in šport,

zapiranje oziroma krčenje gospodarske dejavnosti v nekaterih podjetjih, in sicer gre za Magno Steyr, d. o. o., A&E Europe, d. o. o., ter izrazito krčenje proizvodnje Talum, d. d., Kidričevo, ki po več kot 60 letih dejansko ustavlja proizvodnjo primarnega aluminija in seveda nam zaradi tega tudi na nek način grozi, ker je povpraševanje po aluminiju kar precejšnje, 6 do 7 % letno narašča povpraševanje, da ne bomo imeli aluminija. Sedaj naprej. Gre tudi za to,

in nekako štajerski gospodarstveniki, tudi širša strokovna javnost, se strinjajo, da smo bili z Vlado premalo odzivni, premalo hitri. Vemo, da so se nekateri ukrepi seveda vpeljali zaradi teh galopirajočih cen energentov, ki so med drugim vzrok, da so ta ta podjetja, ki so seveda intenzivno energetska, začela odpuščati. Tako da predvidevam, da se ne bo zgodil najhujši scenarij še v Mariborski livarni Maribor, potem pa imamo še danes na internetu, da tudi nekje v Slovenj Gradcu planirajo odpustiti 75 ljudi, in sicer podjetje Dani AFC. zgodilo se nam je nekaj, kar smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke poudarjali, in sicer napovedovali septembra 2022 – da bodo te cene povzročile pri gospodarstvu

resno vprašanje. Tudi jaz sem kot minister na nek način zaskrbljen, vendar pravim, ministri ne smejo biti zaskrbljeni, ampak morajo zadeve reševati. Najprej zadnji stavek, ki ste ga izrekli – brez dobrega gospodarstva ni socialne države. Z vami se strinjam, ampak gremo kar po vrsti. Kar se tiče Magne Steyr, kot sem rekel, smo mi dobili na znanje na ministrstvu, da se na nek način Magna začasno umika iz Slovenije. Upam, da je res začasno. Zaradi tega smo tudi mi na nek način reagirali, ker mislimo oziroma smo prepričani, da ta moment tudi zaradi upada naročil, energetske krize – vendar v primeru Magne ni problem energija, ampak enostavno

novih naročil, vrnila. Vendarle gre za investicijo, težko 140 milijonov, in nam so na nek način tudi predstavili, kako bodo z delavci naredili, nekaterim so ponudili v Gradcu službo, nekaj jih bodo dali na čakanje. Mi smo seveda takoj šli v akcijo in vidimo oziroma smo prepričani, da za večino delavcev, glede na to, da je še zmeraj gospodarska rast, da je še zmeraj povpraševanje po delavcih, ne bo problema. bi o Magni še kaj več povedal, ampak gre na koncu koncev tudi za to, da država izterja tisto, kar je država dala Magni za zagon te investicije, da zdaj pravniki naredijo svoje. Jaz verjamem v nek dogovor, da bo država dobila nazaj vložena sredstva. Kar se tiče Taluma, naj povem, tukaj se strinjam, seveda gre za zgodbo, kar se tiče drage elektrike oziroma plina.

Zdaj so na nek način, kakor so nam povedali, naredili tako, da se to ugaša, zato bo tudi kar nekaj presežnih delavcev. Vendar moram na

190 zaposlenih. Enostavno ima tudi projekcije za naprej, da se bo lahko razvijal, imel dobičke. Mislim, da smo na nek način z energetsko zgodbo naredili plus, oziroma uprava, in je tudi zgodba Taluma za naprej relativno pozitivna. Seveda so pa morali kar veliko napora v upravi narediti in jaz, moram reči, se jim moram tu zahvaliti. Kar se tiče, mislim, da ste govorili o firmi za sukance, se pravi A&E, moram reči, da gre za ameriško podjetje. Gre za 100 zaposlenih. Vsako delovno mesto, ki ga izgubimo, je za moje pojme kritično, vendar v času, ko imamo vendarle bilanco takšno, da

na polizdelke za evropsko avtomobilsko industrijo. Normalno je, da smo poslanci, tisti, ki smo toliko odgovorni, pa tudi minister, zaskrbljeni takrat,

Kar pa seveda pomeni, da iz proračuna potem mi zagotavljamo več denarja za te ljudi na takšen ali drugačen način in seveda nimamo tako dobrega

kaj bomo naredili, da zaščitimo slovensko gospodarstvo in s tem delovna mesta, in sicer odgovor na pisno poslansko vprašanje o energetski draginji, predvidenih zapiranjih podjetij. Takrat mi je minister odgovoril: oblikovana je delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje, ki jo sestavljajo predsednik Vlade, ministri za gospodarstvo, infrastrukturo, kmetijstvo, delo in finance.

kako naj rečem? – ko bodo variacije za cen energije hude. Zaradi tega seveda moramo biti pripravljeni. Tako da prosim za odgovor: Kaj menite za naprej tudi okoli zelenega prehoda, ki lahko vpliva na to, da bomo imeli premalo elektrike?

Sam naj povem, da sem zelo vesel, da se bo v Lendavi ena največjih investicij začela, upam, kmalu graditi. Tam bodo nova dodana vrednost in nova delovna mesta. Morate vedeti, in vi to dobro poznate, gospod Lenart, Palfinger išče absolutno na tem vašem koncu zemljišče, kjer bi lahko zgradil novo tovarno. Mi bomo naredili vse, seveda, da jim bomo ugodili.

na vašem koncu. Kar se tiče pa energetske pomoči za elektriko in plin, moram reči, da smo mi v tem mesecu že izplačali drugo tranšo za lansko leto, gospodarstvo je že dobilo sredstva. Mislim, da v naslednjem tednu začeli plačevati za elektriko in plin subvencije po dvanajstinah podjetij, tu gre za cirka 400

bistveno več. Verjamem, da bomo malim in srednjim podjetjem podaljšali regulacijo cen še do konca leta. Videli bomo, kaj se lahko naredi že z velikimi podjetji v Sloveniji, ki so energetsko intenzivna. In ja, tudi jaz delim skrb z vami, ampak vsakodnevno vendarle poskušamo na nek način z gospodarstvom sodelovati. Edini plus, ki ga tudi zdaj vidim, je, da če smo lansko leto septembra pa novembra še mislili, da bo prišlo do recesije v Nemčiji, vidimo, da ne bo prišlo do recesije. Upam, da se bodo po maju tudi te nabavne verige na nek način uredile in da bodo slovenska podjetja dobila na podlagi tega tudi več naročil. Ko hodim recimo po Sloveniji, pa ta moment resnično vidim bistveno več povpraševanja po delovnih silah in odpiranj novih delovnih mest kakor pa žal zapiranja. Ampak za vsako delovno mesto, ki ga zapremo, želim pri sebi vedeti, ali je to napaka našega ministrstva,

Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa. Še enkrat se zahvaljujem, spoštovani minister pa tudi bivši kolega, ki, verjamem, da išče rešitve.

in seveda nikakor zapiranje ali nedograjevanje jedrskih elektrarn in tako naprej, ker to vse vpliva na naše gospodarstvo. Posledično bom rekel, da so potem to le neke vrste domino efekti, ki nam slabšajo poslovno okolje. Zaradi tega bi predlagal, da se v skladu s poslovnikom opravi ena širša razprava, tako da bomo lahko z ministrom seznanjali, tudi javnost ozaveščali o tem pomembnem problemu. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bomo odločili v sredo, ko bomo glasovali. Sedaj dajem besedo kolegu poslancu mag. Dejanu Kalohu, da zastavi vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvolite.

V novicah smo zasledili, da ste na Ministrstvu za pravosodje pridobili mnenje Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani glede Predloga zakona o začasnem dodatku sodnikov in tožilcev.

po katerem bi pravosodni funkcionarji že od 1. januarja dalje prejemali mesečni dodatek v višini 600 evrov bruto. Ministrica, verjetno ste videli, verjetno ažurno spremljate, kar delajo vaši stanovski kolegi, tudi v Slovenskem sodniškem društvu so se danes oglasili in Vlado pozvali, naj nadaljuje postopek predmetnega zakona o začasnem dodatku sodnikom in tožilcem. Pri tem se tudi oni sklicujejo na to ekspertizo tega instituta, naj bi pač ugotavljala, da ta dodatek sodnikov naj ne bi bil v nasprotju z ustavo. Vi ste sicer takrat res pojasnili, glasno, jasno, argumentirano, da ste se za ta umik zakonskega predloga odločili opozorilih naše matične službe v Državnem zboru, se pravi Zakonodajno-pravne službe, da bi lahko bile ustavno sporne določene določbe tega vašega zakona. ZPS je takrat opozorila, da bi višina plače in predlaganega dodatka presegla višino najvišje uvrščenih funkcionarjev drugih vej oblasti, tudi predsednika Vlade, ministrov, predsednice Državnega zbora, denimo, in da bi Vlada korenito posegla v veljavna razmerja, njihovo primerljivost,

Ali držijo navedbe, da gre to mnenje v prid predlogu zakona o dodatku k sodniškim in tožilskim plačam? Če da, na katere ustavne določbe se vsebina pozitivnega mnenja Inštituta opira? mnenja Inštituta opira? Kako domnevni neustavnosti, ki je bila detektirana s strani ZPS, kontrirajo v tem mnenju Inštituta za primerjalno pravo?

končno mnenje Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, ki smo ga zaprosili za mnenje v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila na morebitno ustavno spornost predloga o začasnih dodatkih, ki smo ga vložili februarja. Tako da drži. To mnenje, ki smo ga prejeli, pravzaprav potrjuje to, kar je tudi moje in naše stališče ves čas da predlog, ki smo ga vložili v Državni zbor, ni ustavno sporen. In sicer je seveda podobno kot Zakonodajno-pravna služba tudi Inštitut to vprašanje presojal z vidika načela delitve oblasti. Kajti Zakonodajno-pravna služba je opozorila, da bi v primeru, ko bi plače najvišjih sodniških funkcionarjev presegale plače najvišjih funkcionarjev drugih dveh vej oblasti, to morda lahko bilo sporno z vidika načela delitve oblasti. Inštitut za primerjalno pravo je po opravljeni analizi in v svojem mnenju izrazil stališče, da to ni tako. Namreč, o podobnem vprašanju je že odločalo tudi Ustavno sodišče leta 2008, ko je ugotavljalo neustavnost zaradi bistveno nižjih sodniških plač v primerjavi s plačami

položaja sodnikov, in sicer zlasti njihove neodvisnosti, v del katerega spada seveda tudi materialna neodvisnost sodnikov. Skratka, tukaj, da rečem, v tem grmu tiči zajec. Če bi namreč bile plače drugih dveh vej oblasti oziroma najvišjih funkcionarjev teh dveh oblasti bistveno višje od sodniških, bi lahko šlo za neustavnost z vidika načela delitve oblasti in zagotavljanja načela neodvisnosti sodnikov. Leta 2008 je Ustavno sodišče takšno neustavnost tudi ugotovilo, kajti šlo je za res izjemno velik razkorak med najnižjimi sodniškimi plačami in plačami najnižje uvrščenih poslancev. V tistem primeru. Obratno pa po mnenju Inštituta za primerjalno pravo ne velja, kar izhaja tudi iz prav posebnega položaja sodstva in sodnikov kot nosilcev ene od treh enakovrednih vej oblasti, saj iz njihovega posebnega položaja izhajajo tudi argumenti za to, da so plače sodnikov lahko višje, če seveda ne gre za neko res bistveno nesorazmerje med plačami predstavnikov treh vej oblasti. Namreč, tukaj se zahtevata višja raven izobrazbe, opravljen pravniški državni izpit, načelo oziroma koncept nezdružljivosti je strožje predpisan za sodnike, za sodnike v nasprotju s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti velja načelo oziroma pogoj nekaznovanosti in tako naprej. Ključno pa je, da ustava v tem okviru zagotavlja predvsem neodvisnost sodstva, ki seveda ni sama sebi namen. V tem okviru tudi načelo materialne neodvisnosti sodstva ni samo sebi namen, temveč je namenjeno uresničevanju pravice ljudi, državljanov do učinkovitega dostopa do sodnega varstva, ki mora biti neodvisno in nepristransko. Tako da pozdravljam to mnenje Inštituta za za primerjalno pravo, ki, kot rečeno, potrjuje, da predlog, ki smo ga vložili, ni bil neustaven. Že ob umiku tega predloga iz zakonodajne procedure sem pravzaprav opozorila, da je, ker je bil predlog vložen po nujnem postopku, tudi Zakonodajno-pravna služba imela samo en dan časa za pripravo svojega mnenja in v tem okviru seveda pravzaprav ni nerazumljivo, da je v samem mnenju prihajalo do določenih nekonsistentnosti. Kako bomo nadaljevali? Mi smo to mnenje prejeli v sredo, v četrtek in petek smo ga proučili, v kratkem bomo pa nadaljevali v okviru Ministrstva za javno upravo tudi s pogovori oziroma usklajevanji znotraj priprave plačne reforme, seveda s sodniki, tožilci in drugimi predstavniki oziroma deležniki v pravosodju, in se v tem dialogu tudi odločili, kako naprej, na kakšen način zadevo urediti. Se pa, mislim, da vsi, strinjamo, kot smo se tudi že v Državnem zboru tukaj pogovarjali, da je potrebno resnično neustrezen materialni položaj sodnikov čim prej rešiti, predvsem pa zagotoviti stabilno urejenost njihovega plačnega položaja, ki bo to materialno neodvisnost in na splošno neodvisnost sodstva tudi zagotavljala. Hvala lepa.

Nekoliko sem vas razumel, da to ne bo tako, ampak da vidimo. Ravno zaradi tega ker je izjava premierja Goloba o tem dodatku sodnikom in tožilcem takrat res sprožila en plaz, videli smo veliko turbulenco v javnosti. Od zdravstvenega osebja, šolnikov do gasilcev, vsi bi potem radi imeli ta dodatek, zato to ni tako nedolžna stvar. Omenjali ste tudi Ministrstvo za javno upravo, s katerim boste potem nadaljevali pogovor, kako to izpeljati, se pravi, ali dejansko čez reformo plačnega sistema v javnem sektorju z nekim posebnim stebrom za pravosodje. Gospod mag. Branko Vidič, on je vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo – veste, kaj je nedavno izjavil? »Nesorazmerje v plačah je treba odpraviti,« govorim seveda za javni sektor, »vendar ne brez prenove plačnega sistema.« To sem citiral zato, da končno nekako ugotoviva, ali boste dejansko to reševali znotraj reforme plačnega sistema ali boste vendarle, ne vem, direktno

v jami v zadnjih 10 letih, dobro ve, da so se plačna nesorazmerja ustvarjala skozi različno glasne pozive in zahteve sindikatov v javnem sektorju, odvisno od tega, kdo je v kakšnem trenutku imel relativno večjo moč. Tako da moramo odločno nasprotovati, bom rekla interpretacijam, da naj bi pa zahteve sodnikov, ki so bili 10 let popolnoma tiho oziroma so zelo tiho opozarjali na rastočo plačno neustreznost svojega položaja, sprožile ta plaz, ki smo ga vendarle opazovali v preteklih 10 letih ves čas. Tako da tukaj res menim, da se seveda sodniki zavedajo, tako kot tudi tožilci in drugi nosilci oblasti v pravosodju, da glede na posebno poslanstvo in položaj svojega poklica vendarle morajo biti potrpežljivi, morajo biti tiho, ne morejo na ulice, nimajo sindikatov, ne morejo stavkati in tako naprej. Držali so se nazaj, vendarle pa smo prišli v situacijo, kjer je nesorazmerje ob dejstvu, da plače sodnikov in tožilcev pravzaprav nikakor niso rasle. Pravzaprav so realno celo bistveno nazadovale v zadnjih 10 letih, pravzaprav se celo čudimo, se niso bolj glasno oglasili prej, kajti ta situacija je vendarle pomembna tudi z vidika ustave. Država mora zagotavljati ustrezen plačni položaj sodnikov. Konkretno glede vašega vprašanja. Kot rečeno, mi v kratkem nadaljujemo pogovore znotraj skupaj z MJU, s predstavniki sodstva in drugimi deležniki v pravosodju in z njimi se bomo na tem sestanku skupno najprej v živo pogovorili o tem, kakšne rešitve naj bodo sprejete v okviru plačne reforme. To seveda ne izključuje možnosti, da bi tudi za nazaj, kot je bil predviden ta dodatek, urejali te situacije, če bomo prišli do takega dogovora. Kajti kot rečeno, kot sem tukaj tudi že pojasnila, v tem primeru ne moremo govoriti o problematiki retroaktivnosti kakšnega takega ukrepa, ampak to mora pogovorov, usklajevanja, dogovorov. Mi smo prejeli zahteve in pozive Slovenskega sodniškega društva in jih, kot sem že večkrat povedala, povsem razumemo in podpiramo, sedaj pa moramo skupaj ugotoviti, kaj je z vidika celotnega sistema res najbolje za vse, predvsem pa za to, da dolgoročno in stabilno uredimo ta položaj. Tako da je ta trenutek prezgodaj govoriti o tem, ali bo ministrstvo ponovno vložilo ta predlog. To je najprej stvar dogovora. Kot rečeno, pogovori se bodo v kratkem nadaljevali. Hvala. Hvala. Gremo naprej z vprašanji. Naslednja dobi besedo gospa Tereza Novak, ki bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu ter ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Moje vprašanje bo na temo črpanja evropskih sredstev. Medgeneracijski ali večgeneracijski centri predstavljajo osrednji skupnostni prostor zbiranja v lokalnem okolju. Njihov namen je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialnih mrež, zadovoljevanje potreb različnih oblik družin in posameznikov v vseh življenjskih obdobjih, starejših, mladostnikov in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti večgeneracijskih centrov so predvsem preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Večkrat so prostor, kamor lahko pride vsak tudi takrat, ko že ima težave. Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna. Številke marsikaterega centra so bistveno presegle načrtovane in izkazujejo izjemno potrebo po tovrstnih skupnostnih programih. Tudi zaradi tega so nekatere občine v vmesnem obdobju v celoti prevzele financiranje teh centrov

zagotovilom resornih ministrstev v času prejšnje perspektive, torej prejšnjih ministrov, da bodo ta sredstva na voljo tudi v naslednji, trenutno veljavni finančni perspektivi oziroma celo, tako je bilo rečeno, pol leta po zaključku projektov, financiranih iz prejšnje perspektive, kar naj bi bilo marca 2022. To se seveda ni zgodilo. Naj dodam, da je za kakovost dela v takih skupnostnih programih ključna ravno kontinuiteta programov in s tem predvsem ohranjanje kakovostnega kadra, ki ga je tako in tako težko pridobiti in je ključen za uspešnost teh programov. Odgovornost za pripravo in izvedbo razpisov sega na dva resorja, na ministrstvo za delo, kjer je vsebina, pravzaprav, upravljanja, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Ta dva morata pred objavo razpisov izvesti določene aktivnosti. Obe ministrstvi morata urediti kar nekaj sporazumov. Spoštovana ministra, zanima me: Katere od vseh nalog, ki jih imate, so na vajinih ministrstvih opravljene? Kako daleč sta vajini ministrstvi pri uskladitvi in izvedbi skupnih nalog in sporazumov? Kdaj lahko pričakujemo javne razpise za financiranje programov medgeneracijskih skupnostnih centrov? Hvala.

poskuša vzpostaviti enoten in pregleden sistem programov socialne varnosti, od osebne asistence prek večgeneracijskih centrov do različnih oblik dolgotrajne oskrbe, za katere bo skrbela enotna vstopna točka. To je kontekst. Znotraj tega konteksta imajo večgeneracijski centri po mojem zelo močno vlogo. Tudi sam sem obiskal večgeneracijski center v Celju in tam sem videl, da v bistvu zelo dobro upravlja različne vrste družabništva in da se imajo ljudje v tem večgeneracijskem centru – od tega, da so vključeni v družbo, do tega, da se tam odvija vse od jezikovnih tečajev, plesa, delavnic in tako naprej. Skratka, odvijajo se dejavnosti, ki različnim izključenim skupinam pridejo zelo prav. Tako da to bomo definitivno širili. Eno je to, kar vi sprašujete, se pravi, kako je recimo s podporo v evropski kohezijski politiki.

zadnjih fazah, priloge že pripravljajo, moramo pa novelirati Zakon o socialnem varstvu, da bo lahko vse skupaj zaživelo. Druga, pomembnejša plat te zgodbe je pa tisto, s čimer sem začel. Zdaj ko se pogovarjamo o tem, kako naj bi ti programi socialne varnosti izgledali, bi jaz, in bom stremel k temu, bistveno okrepil vlogo teh mehkih načinov vključevanja, kot so večgeneracijski centri ali dnevni centri, ker se mi zdijo z marsikaterega vidika bolj primerni in bolj učinkoviti kot individualni sistemi pomoči. Ker so socialno izključeni ljudje dostikrat izključeni čisto v tem smislu, v pravem pomenu, socialno. Se pravi, jih je treba vključevati v družbo, kjer se bodo počutili sprejete in kjer bodo lahko svoje spretnosti in kompetence razvijali. Toliko mogoče za uvod.

Začel bom od zadaj, da mi ne zmanjka časa. Vaše vprašanje je bilo, kje smo. Mi smo pripravljeni, da gremo v prve razpise. Z ministrom bova, mislim, da v začetku aprila, podpisala sporazum, ki je pika na i, da se lahko ministrstvo loti razpisa. Mislim, da bodo prva izplačila možna že v jeseni letošnjega leta. Kot sem tudi že poročal v Državnem zboru, smo mi za finančno perspektivo 2021–2027 pripravili 3. marca je bil sestanek odbora za spremljanje, kjer smo se dogovorili za merila za vrednotenje. Vlada je sprejela tudi že uredbo za izvajanje finančne perspektive 2021–2027, seveda predhodno program

bistveno več denarja kot v prejšnji finančni perspektivi. V prejšnji finančni perspektivi, 2014–2020 je bilo teh sredstev okoli 6,5 milijona, sedaj pa govorimo okoli 17,5 milijona, tako tako da mislim, da smo lahko zadovoljni. Predvsem pa sem zadovoljen jaz, ne samo kot minister za kohezijo in regionalni razvoj, ampak tudi kot župan, ki je na območju, kjer sem bil župan, imel nekaj takih centrov, in še kako podpiram njihovo delovanje, kot je že povedal minister, moj predhodnik. Hvala lepa.

najboljši namen, da čim prej počrpamo sredstva, ki so na voljo iz Evrope, vedno znova pa se je

kako boste v prihodnje, ali ste že kaj razmišljali o tem, reševali težave projektov, ki jih država oceni, da so dobri, jih želi podpirati, pa zaradi tega, ker se eno eno programsko obdobje zaključi in drugo začne, obstaja to vmesno obdobje brez financiranja. In takrat se v resnici dela škoda za končne uporabnike tovrstnih projektov, pa verjetno to niso samo medgeneracijski centri, ampak še marsikateri drug

Bom poskušal v minuti pa pol strniti. Prvič. Mislim, da mi narobe uporabljamo kohezijska sredstva. Mi se pogovarjamo o črpanju, ampak črpanje je tako – počrpaš pač vodo iz kleti, takrat ko ti jo zalije. Morali bi se pogovarjati o smiselni uporabi evropskih sredstev. Kar se tiče večgeneracijskih centrov, je treba na evropska sredstva gledati kot na zagonska sredstva za te centre, potem pa jih moramo podpreti, da bodo lahko shodili sami.

politikami rešujemo. Recimo, bil sem pri enem upokojenem invalidu, ki ima paralizirano eno nogo. On ima osebno asistenco, ker drugih storitev praktično ni. Je pa povedal, da je tako – ko ni osebne asistentke, se pravi razen 30 ur na teden, on nima prav veliko od življenja. Čez vikend se ima komaj voljo spraviti iz postelje, najbolj pa uživa ob četrtkih, ko imajo kegljanje s paraplegiki, pa enkrat na mesec, ko gredo na ribolov v Ormož. Kar pomeni naslednje. Veliko bolj primerna kot osebna asistenca bi bila zanj po eni strani pomoč na domu, po drugi pa oblika družabništva, kot je večgeneracijski center. Mislim, da to mora biti funkcija te enotne vstopne točke, ki jo vzpostavljamo, se pravi ljudem, ki so socialno izključeni, omogočiti, da bodo ne samo dostojno živeli, ampak da bodo od tega življenja tudi kaj imeli.

primerjavi z 2014–2020, ko je trajalo od programa do uredbe eno leto, smo to naredili sedaj v enem mesecu. V uredbi smo poenostavili postopke črpanja, tako da bo črpanje enostavnejše predvsem na področju kontrol, manj bo birokracije. Hkrati pa glede finančne perspektive, ki se izteka, in finančne perspektive, v katero vstopamo, Evropa zaradi težav, ki jih imajo vse države – imamo jih vse države pri črpanju in zapiranju finančne perspektive zaradi epidemije, zaradi vojne v Ukrajini in tako dalje uvaja veliko mehanizmov, imenovanih z enotnim imenom CARE, različno so razdeljeni in bodo omogočali, da bodo dobri projekti zaključeni v tej finančni perspektivi in se bodo lahko nadaljevali v novi finančni perspektivi s črpanjem sredstev iz nove finančne perspektive. Hvala. Zaključujemo to vprašanje. Naslednji dobi besedo gospod Robert Janev, ki bo postavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani ministri, predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Telesna dejavnost je eden ključnih gradnikov razvoja otrok in mladostnikov. Razvoj možganov je popolnoma odvisen od delovanja mišic, saj so le-te v največji meri odgovorne za razvoj možganskih potencialov, zato pomanjkanje telesnih dejavnosti negativno vpliva na ljudi v vseh življenjskih obdobjih. Negibanje tako vpliva na učno uspešnost, vpliva na produktivnost, vpliva lahko na napake pri delu in nenazadnje vpliva na bolniške,

Žal smo že vrsto let priča povečanju gibalnega deficita otrok in mladostnikov, ki je svoj vrh doseglo v času kovida z nepotrebnimi ukrepi, ukrepi, in smo jih v času, ko bi se morali otroci in mladostniki čim več ukvarjati z dejavnostmi, prikrajšali za tiste aktivnosti, ki bi jih v bistvu na nek način okrepile pri zoperstavljanju zahrbtnemu virusu. Dejansko z aktivnostjo pomagamo tudi pri krepitvi zdravja, vemo pa, da se sproža tudi hormon sreče, tako da to vpliva tudi na nek način na vzdušje, ki je prisotno tisti čas v družbi. Seveda to ni edini razlog. Razlog gibalnega deficita je tudi v vstopu elektronskih naprav v naše okolje. S spremembo tega je tudi način življenja pripeljal do tega, da so gibalni deficiti vsako leto vedno večji. Pred nami je šolska reforma, v kateri bo ena od prioritet tudi digitalizacija, vendar mislim, da moramo k temu pristopiti na ta način, da bomo zadevo prilagodili in da ne bo digitalizacija samo povečala gibalnega deficita, ki smo mu priča že vrsto let. Mislim, da to lahko naredimo. Sam sem na to zelo glasno opozoril že na odboru, na 1. seji Odbora za izobraževanje, znanost znanost in mladino, kjer smo sprejeli sklepe, s katerimi smo naslovili in predlagali ministrstvu, na kakšen način lahko pristopimo k reševanju. V bistvu gre za dva sklepa. En sklep je bil v smeri tega, kaj lahko naredimo brez finančnih posledic in se je s tem možno zorganizirati zelo na hitro v istem šolskem letu. Drugi sklep se je nanašal na

Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi, gospod poslanec, za vprašanje. Spoštovane poslanke, poslanci, kolega ministra! Vemo, da so bila zadnja tri leta v šoli izjemno težka za otroke, za učitelje, starše in vse, ki smo zraven živeli. Zlasti je bilo tukaj pomanjkanje gibanja, raziskave so to pokazale, tudi na prvi seji odbora, ki ste ga imenovali, smo bili s tem seznanjeni. Namreč, takrat je tudi kolega s Fakultete za šport predstavil te rezultate, ki so bili dejansko kar alarmantni. kar alarmantni. Zdrav življenjski slog ni del učnega načrta, to je pač nacionalni projekt, ki je omogočal brezplačne dodatne ure športne aktivnosti za tiste otroke, ki niso bili vključeni v programe tako imenovanega tekmovalnega športa oziroma niso niso bili usmerjeni v kakovostni oziroma vrhunski šport. V okviru projekta je država financirala delno zaposlitev, tudi ustrezno strokovno izobraževanje kadra,

izvajalcih. To pomeni, da je bila približno ena tretjina šol v to vključena. Po podatkih, ki smo jih pridobili, je bilo približno 20 % učencev tistih šol, ki so bile udeležene, tudi udeleženih v tem tako imenovanem Zdravem življenjskem slogu oziroma v okviru tega projekta. Vse šole, ki so izvajale ta projekt, so bile kasneje tudi povabljene, da to nadaljujejo v okviru tako imenovanega razširjenega programa osnovne šole. V to so bili vključeni tudi strokovni sodelavci in delavci šol, ki so izpolnjevali pogoje za delo na šoli.

verjetno ni bil najboljši način. Bil je način, ki je pač pripravil otroke, da se gibljejo, ampak vsekakor je bilo premalo otrok vključenih. Mi si želimo, da bi vzeli še več otrok, da bi se čim več otrok res vključevalo v neke športne gibalne programe, ki bi bili

nadaljeval vsaj na tistih šolah, ki so že, ampak seveda bi pa potem želeli iskati še druge rešitve, da bi vse učence skušali počasi vključiti v razne gibalne aktivnosti. Zato v letu, ki prihaja, načrtujemo, da bi poleg nadaljevanja tega razširjenega programa – skratka, tu vseeno načrtujemo, da bi vse te šole, ki so že, to tudi nadaljevale.

zato da bi imele dodatne ure športne vzgoje s skupnim poučevanjem razrednih učiteljic in učiteljev podaljšanega bivanja ter športnega pedagoga ali pa s samostojnim delom športnega pedagoga. Tu zlasti mislimo v prvi triadi. Potem pa še programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. To pomeni tisto, kar je že nekako znano, tudi nekaj let se vključuje, ampak skušamo čim več šol v to pridobiti, to so tako imenovani programi, kot so Zlati sonček, Krpan pa šolska športna tekmovanja.

za otroke. Poleg tega pa pričakujemo tudi neke aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, kjer načrtujemo projekt razvoja in izvedbe športnorekreacijskih programov za krepitev zdravja in aktiviranja najstnikov. Torej, za to so sredstva zagotovljena. To je ta hip, seveda, ker vemo, da še niso vse šole vključene.

Prejšnji teden je izšla novica, da na Hrvaškem porabijo milijardo 700 milijonov za odpravljanje posledic debelosti. Svetovna zdravstvena organizacija je predvidela, da bo teh sredstev na ravni Evropske unije približno 8,5 % vseh proračunov zdravstva. Zato me seveda zanima in mi ni vseeno, ko se pogovarjamo o tem. Zato me zanima konkretno: Ali bo ministrstvo poskrbelo za to, da gremo z razpisom že v letošnjem letu ven in bi ta razpis pomenil za projekte, ki bi bili, v neki meri prehodno obdobje, dokler ne pridemo do sistemskih rešitev?

Verjetno se boste strinjali z mano, da RaP ne predstavlja sistemske rešitve. Predstavlja sistemsko rešitev za financiranje učiteljev, ne predstavlja pa sistemske rešitve za učence in mladostnike. Oni potrebujejo sistemsko rešitev na ta način, da bo to obveza. In niso težava tisti otroci, ki imajo afiniteto do športa in se s športom ukvarjajo tudi v popoldanskem času, težava so tisti otroci, ki afinitete do športa nimajo, in je zaradi tega potrebno na nek način sistemsko zadevo urediti, da bo ta prisotna in jih na nek način, seveda mehko, pozitivno, prisilila v to, da se ukvarjajo s športom ne glede na to, kakšen socialni ali drugi status imajo ti otroci.

dali razpis za financiranje nekih dodatnih ur športne vzgoje. Tukaj želimo pridobiti zlasti tiste otroke, za katere vidimo, da se oddaljujejo od tega. Skratka, eni kar bežijo od športa. Želimo, da bi prišli nekako v to noter in da bi jih

ampak vem, da je bilo tudi izven mest, torej je bilo prav na podeželjih, nekje v kakšni cerkvi kot da je bilo nekaj spravljeno in tako naprej. In so morali prav iskati in so nekako našli potem tisto in so s tem pridobivali kot neke točke recimo v tistem namišljenem tekmovanju, ki je teklo. to dobra rešitev, ampak gotovo moramo najti neke sodobne načine, s katerimi bi otroke pritegnili. Mislim, da digitalizacija tukaj ne pomeni nujno zla, zla, jasno pa je to, da moramo že od vrtca naprej otroke navajati na to, da morajo pametno delati s tehnologijami, ki jih dobivajo v roke, moramo zaradi tega tudi spreminjati življenjski slog že od samega začetka in verjetno bo tukaj na vseh učiteljih, tudi na tistih športne vzgoje in vseh drugih, da na to opozarjajo, in da nekako skupaj dajemo tudi zgled sami, kako je gibanje pomembno in kako pravzaprav moramo sploh zdravo živeti. V okviru Evrope seveda so enaka mišljenja. Nazadnje ko smo bili tudi na sedežu Evropske unije, ko smo nekako gledali, kako drugod to delajo – imajo podobne probleme. Verjetno bo potrebno potem tudi pri nas

je, verjetno se pa da s temi deli, ki so recimo kljub temu v šoli, to pomeni, ali tisto, da otrok pride pred poukom v šolo ali da ostane nekaj časa v šoli Hvala, minister, čas je potekel. Želite [dopolnitev]? Ne. Potem gremo na naslednje vprašanje. Gospod Andrej Hoivik bo postavil poslansko vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko, ki je danes odsotna, ter ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvoli. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovana ministrica! Na vaši predstavitvi za pravosodno ministrico konec maja lanskega leta ste dejali, da je zgodovinsko znano, da rdeča zvezda ni simbol komunizma, ampak simbol narodnoosvobodilnega boja, česar ne smemo mešati. Ker takrat še niste bili uradno ministrica za pravosodje, je bilo to moč razumeti kot vaše osebno stališče, danes, 10 mesecev kasneje pa me zanima vaše stališče kot predstavnice Golobove vlade in prve osebe slovenskega pravosodja.

na samem začetku, je bil naziv narodnoosvobodilna borba manj odbijajoč kot socialistična revolucija, še vedno pa je ikonografija nakazovala drugače. Partizani so za svoj emblem izbrali peterokrako rdečo zvezdo in na Stalinov rojstni dan, 21. decembra 1941, ustanovili prvo delavsko brigado v vzhodnobosanskem kraju Rudo. S tisoč 200 vojaki je bila to prva večja bojna skupina, ki je sebe poimenovala kot del komunistične partije.« Konec navedka. Smo leta 2023, osem desetletij kasneje, v našo državo pa se vračajo ideje preživetega režima, ki je brutalno zatiral človekove pravice. Upam, da se vsi zavedamo mučenj nedolžnih civilistov, ki jih je povzročil na primer Goli otok. Tam je bila prisotna prav ista peterokraka rdeča zvezda. Pod isto peterokrako rdečo zvezdo je trenutno dnevno bitih več tisoč ljudi v napadeni Ukrajini, ki jo bije predsednik Putin. Nenazadnje je bil v petek zanj izdan nalog za aretacijo s strani Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. Zato me, spoštovana ministrica, zanima: Kakšno je vaše stališče in torej tudi stališče pravosodnega ministrstva do simbola režima, od katerega smo se pred 32 leti osamosvojili in ki je kasneje tudi nečastno propadel? Bomo v 21. stoletju dopustili, da se v Sloveniji organizirajo srečanja s čaščenjem takšnega simbola, ki je povzročal toliko gorja, začenši s povojnimi poboji v imenu revolucije in prek 700 morišči na območju Republike Slovenije?

Dovolite na začetku, da vas popravim, glede na to, da ste omenili, da sem na svojem hearingu, na svoji predstavitvi v parlamentu izrazila svoje mnenje, ki ste ga citirali. Kot sem tudi takrat povedala, citirala citirala sem mnenje, ki ga sicer tudi delim, spoštovanega pisatelja Borisa Pahorja, ki je v Sobotni prilogi Dela leta 2014 izjavil, da rdeča zvezda ni bila simbol komunizma, bila je simbol osvobodilnega boja. To je potrebno uvodoma razumeti. Prepričana sem tudi, da je v tej luči predvsem treba gledati na vidik uporabe določenih simbolov iz polpretekle zgodovine, kot je rdeča zvezda. zvezda. Uporaba oziroma nošenje rdeče zvezde je torej med drugim tudi del pozitivne slovenske polpretekle zgodovine v zvezi z narodnoosvobodilnim bojem, ne samo, kot sami pravite, preteklega režima, v katerem so se dogajale tudi nedemokratične stvari, vključno s kršitvami človekovih pravic, ki jih seveda ne glede na to, kdo jih izvaja in kakšne simbole pri tem uporablja, obsojam in jih moramo vsi skupaj vselej obsoditi. To je pravzaprav v resnici povsem nepovezano s simboliko, povsem nepovezano s tem, kot rečeno, kdo je storilec. Omenjali ste tudi nedopustno rusko agresijo na Ukrajino in zločine, ki se dogajajo v tem okviru. Še enkrat, ali to poteka pod simbolom rdeče zvezde ali kakšnim drugim simbolom, ne spremeni dejstva, da so takšne kršitve seveda nedopustne. Kar se tiče samega simbola rdeče zvezde, pa naj spomnim, da tudi slovenska ustava zagotavlja posebno mesto oziroma tudi posebno varstvo vojnim veteranom, kar pomeni tudi spoštovanje njihovih prizadevanj, dosežkov in simbolov njihovega narodnoosvobodilnega boja. Ob tem izhajam tudi iz znatne sporočilne vrednosti preambule ustave, ki med drugim določa, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, kar je med drugim tudi povezava, nedvomno, na priznavanje vrednot narodnoosvobodilnega boja med letoma 41 in 45 prejšnjega stoletja. Glede na navedeno – tukaj sedaj govorim z vidika pristojnosti Ministrstva za pravosodje, kajti ministrice za kulturo tukaj ni, v pristojnosti Ministrstva za pravosodje je predvsem vprašanje morebitnega omejevanja uporabe teh ali drugih simbolov, predvsem pa njihova inkriminacija – glede na to, kar sem do zdaj že povedala, sploh pa na te določbe slovenske ustave, je jasno, da je nimamo in ne obstaja ustavnopravna podlaga za zakonsko prepoved ali celo določitev kaznivosti nošenja ali druge uporabe rdeče zvezde ali drugih podobnih simbolov iz časa narodnoosvobodilnega boja. Kar pomeni, da se določene pridobitve prejšnjega političnega sistema oziroma slovenske zgodovine iz tistega časa pripoznavajo za ustavno skladne. Dovolite mi, da za konec tudi poudarim, kar sama verjamem, in menim, da tudi velika večina Slovencev verjame – da so vrednote, kot so tovarištvo, zavezništvo, nesebičnost, solidarnost, medsebojna pomoč, pa tudi, če pride do najhujšega, upor proti okupatorju, boj za svobodo, vrednote, ki jih simbolizirata tudi partizanski odpor in posledično rdeča zvezda, še vedno, tudi danes vrednote slovenskega naroda, ki jih med seboj delimo. Tukaj bi na tem mestu končala, morda bo še kaj dodala ob naslednji priložnosti ministrica za kulturo. Kot sem že povedala, štejem, da smo z vidika spoštovanja vseh žrtev kakršnihkoli nedemokratičnih režimov oziroma sistemov ali pa celo vojne agresije in zločinov dolžni takšna ravnanja obsoditi in ločiti to od uporabe katerihkoli

Hvala lepa za priložnost, da odgovorim. Hvala, ministrica, za vaš odgovor. Boris Pahor je eno leto pred tem, ko ste ga vi citirali, dejal, citiram: »Komunistični napadi so bili hujši od fašizma.« Tudi to je gospod Boris Pahor Pahor dejal. Kar se tiče zgodovinopisja, vemo, in to se morda nanaša tudi še na prejšnje vprašanje kolega Janeva glede šolskega sistema, v osnovnih, srednjih šolah velikokrat vidimo, da je res rdeča zvezda simbol narodnega osvobodilnega boja, pozabi pa se povedati, da je pod tem simbolom 45 let trpelo slovensko ljudstvo, veliko intelektualcev. In veliko je bilo tudi pobitih v v povojnih pobojih prav s tem simbolom rdeče zvezde. Zakaj sem pa postavil to vprašanje ravno v tem času? Iz medijev smo izvedeli, da vaša vlada pripravlja zakonodajo za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov. Kar sicer jaz osebno, to je moje osebno stališče, pozdravljam, vendar se ne morem znebiti občutka, da pa se zanalašč, zavedno izpušča simbol rdeče zvezde, torej tretjega totalitarnega režima, ki je prav na tej zemlji, na kateri živimo, povzročil toliko gorja in prelite krvi. Nenazadnje pa tudi – žal mi je, da danes ministrice za kulturo ni, ni, prosil bom za pisni odgovor – da se na Brdu in drugod posvetujejo, kako bi vrnili kipe diktatorjev, bom rekel, ljudi, ki so bili odgovorni tudi za več 10 tisoč, če ne celo milijon pobitih, da se jih vrača v parke, na primer v park Brdo. Zato Brdo. Zato me vaš odgovor pravzaprav ne preseneča. Se mi pa zdi, da v času 21. stoletja, ko se v Evropi bije vojna na neodvisnem ozemlju, torej v Ukrajini, isto simboliko, kot se je bil boj, sicer morda z dobrim namenom, v drugi svetovni vojni, kasneje pa zatiralo človekove pravice, ni mesta za to simboliko. Predvsem ne na uradnih proslavah. Kajti zdi se mi, da moramo vse tri totalitarne režime obsojati z isto mero. Hvala lepa.

ko ste citirali še druge besede spoštovanega pisatelja Borisa Pahorja, ste pravzaprav zadeli žebljico na glavico. Še enkrat, tisto, kar sem jaz poudarila v prejšnjem odgovoru in bom vedno znova poudarjala, je, da se moramo osredotočiti na dejanja, ne na same akterje, ne na to, od kod izhajajo, ne na to, kakšen je njihov cilj. Cilji ne opravičujejo dejanj, ki so nedopustna, ki jih je potrebno obsojati, kršitev, ki jih je potrebno preiskovati, tudi preprečevati, če pride do njih, pa preiskovati in preganjati ter terjati odgovornost. Ampak ne smemo tega mešati. Gre za zelo preprosto, vprašanje logike in razmišljanja tega s človekom, subjektom ali celo neko skupino ljudi, z nekim režimom, ki lahko ima slabe in dobre lastnosti ali pa celo simboliko. Naj vam dam za primer, da boste morda lažje razumeli, kaj želim povedati, področje terorizma oziroma boja proti terorizmu. V tem kontekstu, ko iščemo definicijo, kdo pravzaprav so teroristi, kdo so teroristične skupine – pred kratkim ste v parlamentu imeli celo debato o terorističnih državah, kar je pravzaprav pravzaprav kar absurden koncept kot tak, kajti eden od problemov pri boju proti terorizmu je ta, da se ves čas osredotočamo tudi na subjekte, kdo to so – je že desetletja znana krilatica ali rek One man's freedom fighter is another man's terrorist. Torej: tisti, ki so za nekoga borci za svobodo, so lahko za drugega teroristi. In s tem ne pridemo s tako debato nikamor. Prav tako lahko o palestinski ruti govorimo, da je bodisi simbol boja za svobodo Palestine bodisi po drugi strani simbol teroristov. Ni važno to, kdo, katera skupina, s kakšnim ciljem izvršuje določena dejanja, kadar gre za zavržna dejanja, je dejanja potrebno obsoditi. V to debato pa ne kaže mešati simbolike, ki je lahko uporabljena v ta ali drugačen namen. Še enkrat pa vztrajam pri svojem stališču, da je rdeča zvezda pomemben simbol narodnoosvobodilnega boja, brez katerega tudi te debate danes v parlamentu ne bi imeli, da ni nobenih ustavnopravnih podlag za njihovo prepoved ali celo inkriminacijo in da se moramo zavedati, da zgodovina od nas terja tudi določeno spoštovanje do samega narodnoosvobodilnega boja in vrednot, ki nenazadnje tvorijo podlago slovenskega ustavnega reda. Hvala lepa.

še enkrat. Če sem prav razumel, potem boste vi na Vladi nasprotovali zakonu o prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov. Tako sem razumel iz vašega odgovora, kar lahko zdaj pozdravljam ali pa ne. Sam osebno mislim, to ni stališče moje stranke, ampak osebno, da so simboli, ki so povzročili toliko gorja in krvi, na primer tudi svastika – vemo, da simbol izhaja iz vzhodne religije, kjer je pomenil nekaj popolnoma drugega kot tisti simbol, ki je bil za 45 stopinj

nekaj citatov spoštovanega gospoda Andreja Aplenca, ki je bil kar dvakrat na Golem otoku. Citiram: »Prvi gulagi so bili ustanovljeni že pod Leninom, vsi so bili pod rdečo zvezdo. V letih 1929 do 1953 je bilo v Sovjetski zvezi aretiranih in v sovjetske gulage poslanih več kot 10 milijonov ljudi, poleg tega jih je bilo več kot 6 milijonov deportiranih v Sibirijo.« Konec navedka iz te knjige / pokaže zboru/, ki vam jo priporočam v branje. branje. Zakaj je pa to relevantno v tem kontekstu, v tem času? Kot ste sami dejali, to, kar se tiče tega, da so države članice Evropske unije, kar sedem jih je bilo do zdaj in še več jih bo sledilo, poimenovale oziroma deklarirale

kot mi nalaga postopkovni predlog, predlagam, da opravimo razpravo o poimenovanju in opredelitvi rdeče zvezde kot simbola tretjega totalitarizma, ki ga, izgleda, v Republiki Sloveniji niti po 32 letih samostojnosti še ne moremo obsoditi in sankcionirati. Zdi se mi, da bo takrat pravo mesto, da obširno tudi odpremo razpravo, kako v naše šolske kurikulume to uvrstiti v del poglavja tiste zgodovine, na katero ne moremo biti ponosni. Hvala. Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. marca, v okviru glasovanj. Prehajamo na naslednje vprašanje. Gospod Bojan Podkrajšek bo postavil vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. **BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS):** Hvala, spoštovani podpredsednik, za dano besedo. Lep pozdrav obema ministroma, ki sta v dvorani, ministru za gospodarstvo gospodu Hanu pa ministru, ki mu bom zastavil vprašanje, Bojanu Kumru, ministru za okolje, podnebje in energijo! Spoštovani minister,

projekt, ki je pomemben za vse tri države, kot sem omenil, Madžarsko, Slovenijo in Hrvaško. Nedavno sem tudi poslušal enega od projektantov, ki projektira mostove ne samo v Sloveniji, temveč tudi širše,

kar se tiče postopkov. Večkrat sem tudi že v Državnem zboru dejal, da tudi če politika, 90 poslancev sprejme, se odloči za en velik projekt v republiki, državi, se nam največkrat potem ustavi pri birokratskih ovirah.

bi bili prav gotovo veseli tudi v opoziciji, da neke postopke tako za državne projekte kot tudi za projekte, ki jih delajo zasebniki, podjetja, naša, slovenska

zaradi tega ker smo jo zelo potrebovali ravno v času oktobra, novembra in deloma decembra, ko sta bila dva največja bloka, kar se tiče proizvodnje električne energije, v neobratovanju, vemo, kakšni so bili razlogi, in ravno te dobre povezave. Zakaj je bil ta postopek tako dolg? Gre za zelo dolg daljnovod in ti linijski projekti, energetska linijska infrastruktura poteka čez mnogo parcel. Da je bila mera še dodatno zakomplicirana, je šlo čez ozemlje, ki je bilo na nek način dvomljivo v tistem času, ko je bilo del meddržavnega sporazuma, in je potem po tem sporazumu nekaj nekaj parcel pripadlo celo Republiki Hrvaški in je bilo treba še to urejati. Tako da vsekakor ni ravno vzorčni primer, ampak vse energetske infrastrukturne projekte smo v Sloveniji čedalje dlje umeščali v prostor, s tem da pod pojem umeščanje spada vse od začetka, ko mora investitor dati vlogo, potem jo nekaj časa dopolnjuje, že ta postopek traja več mesecev oziroma včasih tudi let, popolna vloga, potem se gre v postopek okoljevarstvenega soglasja, kjer moramo tehtati umeščanje kakršnegakoli projekta v prostor, in pa seveda potem še gradbena zakonodaja. Presoja vplivov na okolje. Mislim, da se oba strinjava, da želiva zapustiti Slovenijo našim zanamcem zeleno, čisto, okolju prijazno in da moramo znati tehtati, ker ker smo dobili naravo v upravljanje, da jo zapuščamo v boljši kondiciji. V preteklosti to ni bilo vedno tako, naša zaveza, verjetno bi morala biti tudi od celotnega Državnega zbora, pa bi morala biti takšna, da znamo pozitivno diskriminirati tiste projekte, ki ne puščajo ne puščajo pomembnejših vplivov na okolje, od tistih, ki mogoče vplivajo. V tem mogoče vidim neko upanje – da bi tovrstne projekte znali razlikovati. preteklosti dostikrat ni bilo tako in tukaj bi lahko tisti projekti, ki ne puščajo ali so okolju manj škodljivi, šli hitreje po postopku ali mogoče manj administrativno naporno ali zahtevno, kot pa tisti, za katere mogoče že vnaprej vemo, da so ali potekajo čez bolj zahtevno področje ali so mogoče projekti, ki niso okolju tako neškodljivi kot nekateri drugi. Sama presoja ima dva dokumenta, po katerih se mora ravnati, in to velja za celotni prostor EU, katerega skupna je Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Zato mora biti narejena natančno, tudi skladno z Zakonom o varstvu okolja, ki je bil seveda večkrat prenesen, tudi z vsakokratno bolj zaostreno evropsko zakonodajo, in seveda z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. V Državni zbor, na vaše poslanske klopi je že bil poslan na Vladi sprejet zakon o malo malo hitrejšem umeščanju obnovljivih virov energije v prostor, govorim o vetru, predvsem pa o soncu, ravno zato ker vemo, da sta ta dva energetska vira najmanj okolju in je potrebno za njiju najti hitrejše, manj administrativno zahtevne postopke, da se hitreje izda okoljevarstveno soglasje in tudi eventualno gradbeno soglasje. Seveda bo pa izziv še ostal

minister, vzporedno ustanovili kup institucij, ki ta kup dokumentacije preverjajo levo, desno, prelagajo z enega kupa na drugi kup. Vzporedno nam to duši razvoj. Nikoli, o tem se tudi z vami strinjam, tudi nikogar nisem slišal tu v Državnem zboru, da bi kdaj rekel, da bomo obšli stroko, ampak

tu bi iskreno želel, imam res iskreno željo, da bi na tem področju, kjer nas čaka veliko projektov, kot ste tudi sam omenili, na energetskem področju, da jih bomo morali vnesti v prostor se nam zgodi, da bomo boljši pa hitrejši na državni ravni, bodo tudi zasebniki vzporedno imeli bližje cilje do izgradnje nekih objektov oziroma vnosov. Skratka, tu bi želel, da

doseči oziroma kje vidite določen izziv, ki ga je potrebno v slovenskem prostoru doseči. Ni treba biti raketni znanstvenik, da ugotovimo, da so včasih bili postopki administrativno manj zahtevni in da je dokumentacija, ki jo je bilo potrebno priložiti popolni vlogi za izdajo gradbenega ali mogoče okoljevarstvenega soglasja, tanjša, vendar veva, da od postopka, in seveda priključila Evropski uniji, veljajo enotna pravila v celotni Evropski uniji. Nekatere države članice, med njimi je verjetno tudi Slovenija, so v določenih delih v določeno evropsko zakonodajo prinesle tudi nacionalno specifiko. To je resnica in bo potrebno seveda vedno tehtati ravno s tem, o čemer sem prej govoril – ali so projekti okoljsko manj ali bolj škodljivi. Vedno v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja poteka tako tako imenovani postopek presoje sprejemljivosti. Ta postopek sprejemljivosti za izdajo okoljevarstvenega soglasja vedno poteka po

Slovensko zakonodajo, takšno, kot je, je treba spoštovati. Tukaj so določeni potenciali, da lahko pridemo v neko tehtanje in vzpostavimo hitrejše umeščanje v prostor. Na svojem hearingu sem že dal idej in tudi rekel, da bom naslovil. Postopek poteka v to smer, da bomo pohitrili izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar je na nek način povezano tudi z viri. Na eni strani upam, da bom tukaj uspešen in bom mogoče pridobil močnejšo oziroma bolj številno ekipo, na drugi strani pa tudi, da bomo zdigitalizirali postopke, jih naredili manj obremenjujoče, manj birokratske v smeri, da bomo lahko bolj učinkoviti tudi pri raznih prilogah,

Minister, hvala, čas je potekel. Niste več v prenosu. Dopolnitev? Ne. Samo en komentar. Vse to, kar je minister povedal, lepo velja, razen za kanal C0. Tako da imamo še en dokaz. Gremo naprej. Gospa Sandra Gazinkovski bo postavila vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu.